Začenjam 81. izredno sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi prvega odstavka 58. člena ter prvega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora. Obvestili o odsotnih poslankah in poslancih seje ter vabljenih na sejo sta objavljeni na e-klopi. Lep pozdrav vsem prisotnim. Prehajamo na določitev dnevnega reda, predlog katerega ste prejeli v sredo, 11. septembra, s sklicem seje. O predlogu bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika. Predlogov za širitev dnevnega reda seje nisem prejela, zato Državnemu zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red kot ste ga prejeli s sklicem. Ker prehajamo na odločanje, vas prosim, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav in glasujemo o dnevnem redu.

prekinjeno 1. točko dnevnega reda - druga obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, v okviru nujnega postopka. Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada in za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade, ministrici za pravosodje Andreji Katič. Izvolite. Spoštovane, spoštovani. Stanje v slovenskem zaporskem sistemu je alarmantno. Tako polnih zaporov v Sloveniji še nismo imeli. Včerajšnje poročilo ob 7. zjutraj navaja, da imamo zaprtih oseb 1815, kar pomeni 139,72 procentno zasedenost kapacitet - in v to ni vštet prevzgojni dom v Radečah. procentov, Celje 164, Koper 156, Ljubljana 198, Maribor 150. Ob taki prezasedenosti nastajajo težave z zagotavljanjem prostora, vzdrževanjem reda in discipline, izvajanjem programov, z zagotavljanjem zdravstvenega varstva, prevozom na obravnave, na sodišča in še bi lahko naštevala. Dodaten izziv predstavljajo kadrovske težave, saj Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij kljub vsem naporom ne uspe zaposliti ustreznega števila pravosodnih policistov; kljub intenzivni promociji tega poklica interesentov ni oziroma jih je izredno malo. Ob tem je skrb vzbujajoče tudi dejstvo, da bo v naslednjih dveh letih približno 120 pravosodnih policistov izpolnjevalo pogoje za upokojitev. Naj se na tem mestu zahvalim vsem, ki delajo v sistemu, tako pravosodnim policistom, strokovnim sodelavcem, direktorjem posameznih zaporov. Sedanja situacija terja od njih ogromno angažiranosti, vsakodnevne izredne napore za obvladovanje situacije, ki nastajajo ob preobremenjenosti in maksimalno izvedenih nadurah, da sistem še deluje. Dolgo tega ne bomo vzdržali. Novela določa začasne ukrepe, začasne s katerimi bo zaporski sistem lahko vsaj nekoliko omejil ta tveganja. Gre za enega izmed ukrepov, ki jih predlagamo in usklajujemo z ministrstvi in stroko, v prihodnjem obdobju vas bomo seznanili in prosili za podporo tudi pri drugih. V predlogu, ki ga imate pred seboj, so določene okoliščine za nastanek zaostrenih varnostnih razmer, ki so posledica kadrovskih ali prostorskih težav v zavodih. Zakon vzpostavlja domnevo, da so razmere podane, ko delež varovanih oseb na posameznega pravosodnega policista doseže 2,5 varovane osebe in ali

V tej spremembi zakona je pravna podlaga, da Vladi predlagamo sprejem odloka za izvajanje začasnih ukrepov. Večina od njih, ponavljam, večina od njih je bila uveljavljena že v Covid obdobju. Gre za tri začasne ukrepe, ki so; prvi, opravljanje del in nalog pravosodnega policista s strani drugih zaposlenih v upravi, ki so v preteklosti že bili zaposleni na delovnem mestu pravosodni policist; drugi, ki je bil v Covid obdobju, možnost prekinitve kazni, in tretji, ki je tudi bil že v Covid obdobju, možnost odloga nastopa kazni zapora ali nadomestnega zapora. Poleg tega novela naslavlja še nekatere druge nujne spremembe. Uresničujeta se dve odločbi Ustavnega sodišča, spreminja se določitve zdravstvenih zavodov, ki izvršujejo varnostne ukrepe, spreminja se pravna podlaga za odločanje direktorja zavoda o predčasnem odpustu obsojenca, dodaja se tudi prepoved izrekanja disciplinske kazni oddaja v samico tistim zaprtim osebam, ki so mladoletne. Vse je podrobneje zapisano in opredeljeno v predlogu zakona. Naj povem še to, da je bila novela, ki smo jo poslali v prvi krog usklajevanja, precej bolj ambiciozna in je vsebovala veliko več možnih rešitev, vendar vseh žal ni bilo mogoče medresorsko uskladiti. Za konec, tudi mi na ministrstvu, v upravi in v vseh zaporih si želimo, da predlaganih rešitev ne bi potrebovali. Mi si želimo, da v naših zaporih ne bi imeli več sto prevoznikov migrantov. Želimo si, da bi poklic pravosodnega policista postal bolj zanimiv za mlade ljudi in želimo si, da bi bil zapor v Dobrunjah zgrajen že jutri. Vse to zahteva svoj čas, v vmesnem času pa zahtevamo, in potrebujemo začasne ukrepe. Predlagani ukrepi so premišljeni in domišljeni, in kot sem povedala, večina izmed njih je veljala tudi že v Covid obdobju. V zakonu so predpisane ustrezne varovalke, ki preprečujejo, da bi bila ogrožena varnost državljanov, podrobneje jih bom kasneje predstavila v razpravi. Evropsko sodišče / znak za konec razprave/ za človekove pravice je Slovenijo že obsodilo zaradi neustreznih zapor, in plačali smo odškodnino v višini več kot 360 tisoč evrov. Nov zapor v Dobrunjah bo imel višje kapacitete kot zapor na Povšetovi. Slovenija je v tem času sprejela že vrsto ukrepov, vendar vsi ti ukrepi niso zadostni za današnje število pripornikov in zapornikov. Število, ki se povečuje, zlasti zaradi nezakonitih prevozov čez mejo, po tem, ko je na predlog Državnega sveta leta 2021 bila zaostrena kazen v 308. členu Kazenskega zakonika. Novela ZIKS je prvi nujni korak k stabilizaciji stanja. Kot sem rekla, rešitve niso nove, premislili smo jih in v nadaljevanju jih bomo tudi podrobneje predstavili. Prosim, da jih podprete. Hvala. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za pravosodje in za predstavitev poročila odbora dajem besedo članici odbora, kolegici Luciji Tacer. Izvolite. Hvala za besedo, predsednica. Odbor za pravosodje je na 21. nujni seji 13. 9. 2024 kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku predložila Vlada. Predstavnica predlagatelja je v dopolnilni obrazložitvi uvodoma poudarila, da zasedenost zaporov presega 130 procentno razpoložljivost kapacitet in da slovenski zapori doslej še niso bili tako zasedeni. Zaradi prezasedenosti je vzdrževanje reda in discipline ter zdravstvenega varstva zelo težko zagotoviti. Velik izziv predstavljajo tudi kadrovske težave, saj Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij kljub številnim naporom ne uspe zaposliti ustreznega števila pravosodnih policistov. Predstavnik Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij je predstavil problematiko zavodov za prestajanje kazni zapora, poudaril pa je tudi, da je skozi pretekla leta, da se je spremenila struktura zaprtih oseb. Predstavnik Zakonodajno-pravne službe se je v predstavitvi pisnega mnenja, ob upoštevanju, da so bili vloženi amandmaji, ki upoštevajo večino podanih pripomb in odpravljajo ključne pomisleke, opredelil zlasti do pripomb splošne narave. Predstavnica Državnega sveta je pojasnila, da je Komisija za državno ureditev kljub izraženim pomislekom podprla predlog zakona. Predstavnica Vrhovnega državnega tožilstva je izpostavila pomisleke v zvezi z 12. členom predloga zakona. Predstavnik Sindikata državnih organov Slovenije je pojasnil, da podpira vsakršno rešitev, ki bi izboljšala trenutno večplastno problematiko. V razpravi so opozicijski poslanci menili, da obravnava po nujnem postopku ni primerna, še zlasti, ker (Nadaljevanje) zaostrenih varnostnih razmer zaradi kadrovskih in prostorskih težav v zaporskem sistemu z deležniki usklajuje že več kot leto dni. Predlagani zakon po njihovem mnenju ne bi rešil niti prostorske stiske in niti kadrovske problematike, saj novi zapor v Dobrunjah v letu dni ne bo dograjen. Prav tako v tem času ni mogoče zaposliti potrebnega števila pravosodnih policistov. Opozarjali so tudi na možnost ogrožanja varnostne situacije v državi, ki bi lahko nastopila ob predvidenih ukrepih prekinitve prestajanja oziroma odloga nastopa kazni zapora. Koalicijski poslanci so pozdravili predlagane rešitve, ki so že bile uspešno preverjene v času epidemije covid in izrazili podporo pravosodnim policistom za njihov prispevek k varnosti slovenske države in njenih državljanov. Odbor je sprejel amandmaje poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica ter ni sprejel amandmajev Poslanske skupine SDS. Odbor je na predlog poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica sprejel tudi svoj amandma. Odbor je nato v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu kolega Andrej Hoivik. Izvolite. Hvala za besedo, predsednica. Spoštovani kolegi in kolegice, spoštovana ministrica za pravosodje Andreja Katič, spoštovani državljani in državljanke! Pred nami je novela Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki jo je Vlada v parlament vložila po nujnem postopku. V naši poslanski skupini ostro nasprotujemo takšnemu postopanju Vlade, ki želi lastne napake odpravljati hitro, nepremišljeno in seveda zelo populistično. Nujnemu postopku nasprotuje tudi Sodni svet, ki je zapisal, citiram: "Zakon ureja področje, ki močno posega v človekove pravice in svoboščine, zato je potreben tehten a pravočasen razmislek o vseh učinkih, ki jih bodo predlagane spremembe dosegle in s predlagano spremembo določbe o predčasnem odpustu s prestajanja kazni zapora, bi se občutno spremenilo dosedanjo kaznovalno politiko." Prav tako Golobova Vlada predlaga zakon, ki bo uvajal nove odloke, ki ne bodo imeli omejenega časovnega roka, toliko o izjavah vladajočih, da sami pa že ne bodo vladali z odloki. S to novelo jih vpeljujete spoštovana koalicija in z njimi potencialno ogrožate vse prebivalce in prebivalke Republike Slovenije. Glavna izziva na področju izvrševanja kazenskih sankcij s kaznijo pripora oziroma zapora sta po našem mnenju: prenizke plače pravosodnih policistov in prostorska stiska v zaporih. Tega novela zakona ne naslavlja. Zakaj? V zakonu ni določb, ki bi sistemsko vsem pravosodnim policistom zvišale plače, ki so mizerno nizke, čeprav je predlog nove kolektivne pogodbe zanje že od februarja 2023 na mizi pravosodne ministrice. Aktualna Vlada je že septembra 2022, torej dve leti nazaj zapisala, da bodo plače pravosodnih policistov bolj pravično uredili v letu 2023, to pa je želela financirati iz sredstev načrta za okrevanje in odpornost, ki jih je po težkih pogajanjih zagotovila Janševa vlada. Ta denar se zdaj, kot kaže, namenja le za brezglavo kadriranje na Ministrstvu za kulturo. Sami, spoštovana Vlada, pa danes predlagate le znižanje stopnje izobrazbe potrebne za opravljanje poklica pravosodnega policista in predpisujete neke denarne nagrade, ki bodo privedle le do tega, da bi med pravosodne policiste vnašali nepotreben nemir in spore, ki bodo zaradi tega nastali. Prav tako v zakonu ni zaslediti niti enega interventnega ukrepa za pridobivanje novih prostorov, na primer načrtovanje in gradnja novega zapora v Dobrunjah poteka že več kot sedem let. Ni problem nakup podrtije na Litijski 51 v pičlih dveh tednih za 7,7 milijona evrov za sodnike, za katere se je že vnaprej kazalo, da so prostori neprimerni za sodno vejo oblasti, ko pa gre za iskanje novih kapacitet za zapornike oziroma pripornike, pa denarja v proračunu pač ni. Najbolj sporno pa je, da z novelo predlagate možnost prekinitve prestajanja kazni zapora in odlog kazni tudi za tihotapce ilegalnih migrantov. Zato na današnji izredni seji, kot smo to storili na seji matičnega delovnega telesa ponovno vlagamo amandma, ki bo prekupčevalcem z belim blagom preprečil možnost prekinitve ali pa odloga kazni. V naši poslanski skupini smo prepričani, 4. TRAK (VI) 17.15 (nadaljevanje) da je nezakonito tihotapljenje ljudi in nezakonito pridobivanje denarja na račun ilegalnih migrantov eno izmed hujših kaznivih dejanj in da morajo za te primere veljati zelo stroge sankcije. Noveli nasprotujemo tudi zaradi nalaganja novih nalog za Slovensko policijo, ki bo morala po novem celo po zakonu spremljati zaprte osebe na obravnave oziroma zaslišanja. S tem boste obremenjevali že tako podhranjen policijski kader. Zaradi vsega navedenega bomo noveli Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke enotno nasprotovali. Hvala. Hvala lepa. Naslednja poslanska skupina Nova Slovenija krščanski demokrati, v njenem imenu kolega Franc Medic. Se vam opravičujem, ker sem vas na začetku narobe naslavljala. Kolega Franc Medic, izvolite. FRANC MEDIC (PS NSi): Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovani člani, kolegice in kolegi. Slovenski zapori lahko sprejmejo 1346 ljudi, kazen pa v njih trenutno prestaja več kot 1800 obsojencev in pripornikov, kar je največ v zgodovini samostojne Slovenije. Polovico vseh pripornikov predstavljajo tihotapci ljudi, beguncev in migrantov čez slovensko ozemlje. Razlogi za prenatrpane zapore so torej povezani z nezakonitimi prehodi slovenske meje in tihotapljenjem tujcev, ki se stopnjujejo od začetka migrantske krize leta 2015. Gre za resen problem, ki zahteva rešitev ne le za tri mesece, ampak za daljše obdobje. Ob dejstvu, da se število zapornikov veča, hkrati pa upada interes za delo pravosodnih policistov, po treh mesecih, ko začasni ukrepi ne bi več veljali, ne moremo pričakovati nobenega izboljšanja, in tudi po šestih mesecih ne, če bo vlada ukrepe podaljšala. Podaljšuje pa jih lahko v nedogled. Namesto da bi zagrizli v dva bistvena problema, to je problem nezakonitih migracij in preslabo plačanih pravosodnih policistov. Sprejemamo začasne ukrepe, ki ne bodo odpravili prostorske stiske v zaporih in ne bodo privabili k delu novim prepotrebnih kadrov. Če bi nam brez svoje državne meje varovali tako, kot je treba, če ne bi omogočili svobodnega prehoda v slovensko v Slovenijo nezakonitim migrantom, se danes ne bi pogovarjali o tem problemu. Ja, več kot polovica zapornikov in pripornikov je tujcev, tihotapcev, beguncev in migrantov in država jih ne sme izgnati, ker morajo najprej odslužiti kazen. Morda bi rešitve lahko iskali v spremembi kazenske zakonodaje, ki bi prvenstveno omogočila takojšen izgon tihotapcev. Drug problem pa so sramotne plače pravosodnih policistov. V tem trenutku jih primanjkuje kar 150. Urgentno bi morali izvesti plačno reformo javnega sektorja in v tem poklicu zagotoviti dostojne plače glede na pogoje v katerih delajo, saj je država za nekatere druge poklice tudi urgentno reševala prenizke plače. Če drži, kot smo slišali na seji matičnega odbora za prekinitev prestajanja zaporne kazni in odlok nastopa kazni zapora za tujce in za pripornike ne bosta veljala, potem bo novela zakona veljala za manj kot sto zapornikov. To pomeni, da ta številka začasnih izpuščaji ne bo bistveno zmanjšala prostorske stiske, še posebej ob dejstvu, da število nezakonitih prehodov meja strmo narašča. Še huje, ob napovedani zaostritvi kontrol na meji s strani Nemčije in posledično verjetno tudi Avstrije bomo dejansko postali žep in ne bomo se mogli več tolažiti, da smo prehodna država. Še vedno bodo zapori prepolni in še vedno bomo imeli velik manko pravosodnih policistov, tudi če bomo namesto tri mesece pred iztekom kazni, predčasno zdaj spuščali na prostost šest mesecev pred iztekom, bo situacija enaka. V Novi Sloveniji se sprašujemo kaj bo sledilo na primer čez eno leto, ko bodo problemi ostali, začasni ukrepi pa ne bodo prinesli želenih učinkov. Bomo omogočili predčasen izpust obsojencev eno leto pred odsluženo kaznijo, mogoče prekinitev prestajanja zaporne kazni spremenili kar v hišni pripor? Takšna kaznovalna politika ne more biti uspešna in je v posmeh žrtvam kaznivih dejanj. Ljudje imajo že tako večinsko mnenje, da pravosodni sistem slabo deluje, da so storilci večkrat oproščeni ali so izrečene premile kazni. Zdaj pa jim vlada sporoča, 5. TRAK: (SC) – 17.20 (nadaljevanje) Neresno je, da država prenatrpane zapore rešuje z znižanjem kazni. Vlada predlaga sprejem zakona po nujnem postopku. V Novi Sloveniji se sprašujemo, je ogrožena varnost ali obramba države? Odpravljamo posledice naravnih nesreč. Bodo, če zakona ne sprejmejo, za delovanje države nastale težko popravljive posledice? Odgovor na vsa ta vprašanja je zagotovo ne. Za takšen postopek prav res ni nobene utemeljene potrebe in še manj nobene pravne podlage. V Novi Sloveniji krščanski demokrati bi predlog zakona podprli, če bi prinašal konkretne časovne zaveze za celovito reševanje zaporske, kadrovske in prostorske problematike. Ker pa gre le za začasne ukrepe, ki bodo glede na današnje razmere zagotovo večkrat podaljšani, ne bodo pa odpravili težav, bomo noveli zakona nasprotovali. Hvala. Hvala lepa. Kolegica magistrica Meira Hot bo predstavila stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvolite. MAG. MEIRA HOT (PS SD): Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovana ministrica, kolegice in kolegi! Slovenski zaporniški sistem se sooča z resnimi in s perečimi težavami. Slovenski zapori so trenutno med najbolj zasedenimi v Evropi, hkrati pa pomanjkanje strokovnega kadra, zlasti pravosodnih policistov, negativno vpliva na varnost, disciplino, zdravstveno oskrbo in možnost za dostojanstveno življenje zaprtih oseb. Tako Evropsko sodišče za človekove pravice kot Vrhovno sodišče Republike Slovenije sta že večkrat opozorili, da je stanje v slovenskih zavodih za prestajanje kazni za zapornike ponižujoče in nehumano. Hkrati je Ustavno sodišče v dveh odločbah navedlo, da je obstoječa zakonodaja glede predloga za nadomestno izvršitev kazni zapora, zahteve za varstvo zakonitosti in predloga za odložitev ali prekinitev izvršitve zaporne kazni neusklajena z Ustavo in jo je potrebno dopolniti. Pomanjkanje kadra obenem ogroža varnost zaposlenih v zaporih, saj se soočajo s prevelikimi delovnimi obremenitvami. To vodi do večjega števila odpovedi delovnih razmerij in ne funkcionalnosti zapornega sistema. Predlog zakona uvaja konkretne ukrepe za omilitev teh težav. Med njimi so vključitev nekdanjih pravosodnih policistov, ki bi lahko začasno prevzeli svoje prejšnje naloge in s tem razbremenili obstoječe kadre. Možnost prekinitve prestajanja kazni zapora v primeru prezasedenosti, možnost odloga nastopa kazni zapora za osebe, ki so trenutno na prostosti, uvedba videonadzora posebnih prostorih zaporov in prepoved preletov brezpilotnih letal nad zapori. Zakon s konkretnimi in v praksi dokazano uspešnimi ukrepi tako omogoča razbremenitev bremena zasedenosti zaporov. Hkrati v Poslanski skupini Socialnih demokratov opozarjamo na potrebo, da se končno opravi razmislek o uvedbi prestajanja zaporne kazni na domu z elektronsko zapestnico oziroma z elektronskim nadzorom zapornikov, ki je v resnici v veljavi v večjem številu drugih držav članic Evropske unije. Prezasedenost in pomanjkanje kadra nimata negativnega vpliva le na zapornike, temveč predvsem na zaposlene v zaporu, ki vsakodnevno opravljajo delo v izjemno zahtevnih pogojih, zato zakon prinaša tudi ukrepe za zagotavljanje psihološke podpore zaporskemu osebju in njihovim družinam, kar jim bo pomagalo pri ohranjanju duševnega zdravja ter preprečevanja izgorelosti, ki je v teh poklicih vse pogostejši pojav. Zakon tako ne zasleduje le cilja izboljšanja varnostnih razmer v zaporih, ampak zagotavljanju spoštovanja človekovih pravic zaprtih oseb. Vzpostavlja ravnotežje med varnostjo in učinkovitostjo kazenskih sankcij

Hvala lepa za besedo. Število obsojencev se je v zadnjih letih povečalo za skoraj 40 odstotkov, povečujejo se napadi na policiste in spopadi med zaporniki. Zapori pokajo po šivih, zaprtih in priprtih je letos največ vse od osamosvojitve Slovenije, skoraj polovica zapornikov je tujcev. Poleg naraščanja števila zaprtih in prostorske stiske krizo v zaporih povečuje pomanjkanje pravosodnih policistov, vse skupaj pa krepko presega zmogljivosti, zato so razmere v zaporih, lahko rečemo, kritične. Eden od razlogov za prezasedenost zaporov je posledica velikega števila pripornikov, zaradi tihotapljenja ljudi preko državne meje, s čimer 6. TRAK: (VP) 17.25 (nadaljevanje) kršijo 308. člen Kazenskega zakonika - slovenska policija je pri zaznavanju teh dejanj očitno zelo uspešna. So se pa leta 2020 z namenom omejitve tihotapljenja ljudi za tovrstna dejanja drastično zvišale kazni; sedaj so primerljive s kaznimi, ki jih človek dobi za uboj. Takratna vlada je menila, da je zvišanje kazni nujno, saj naj bi s tem zmanjšali oziroma omejili ta kazniva dejanja, vendar višanje kazni očitno tihotapcev niso odvrnile od kaznivih dejanj. Glede na številke ta ukrep ni omejil tega kaznivega dejanja, bil pa je takrat priročna palica za nabiranje političnih točk, a kot marsikaj, kar kot enostavno rešitev servira desnica, brez učinka. Posledično nam je ostalo veliko dodatnih problemov, s čimer se soočamo danes. Zavedati se je potrebno, da se noben sistem ni sposoben v relativno kratkem času dobro spopasti s tako kompleksno problematiko in ni hitrih in enostavnih rešitev. Pri današnjem predlogu novele gre za tri glavne ukrepe. Možnost, da dela in naloge pravosodnega policista opravljajo tudi drugi zaposleni v upravi, ki so bili v preteklosti že zaposleni na tem delovnem mestu, ter možnost prekinitve ali odloga prestajanja zaporne kazni. Slednje se je že uporabljalo v času epidemije covida-19. Ti ukrepi so začasni in zaradi zaostrenih varnostnih razmer lahko trajajo največ tri mesece, a jih vlada na predlog pravosodnega ministra lahko tudi podaljša. Z uvajanjem pravnih podlag se s predlogom zakona poskuša omiliti problem prezasedenosti zavodov za prestajanje kazni zapora in pomanjkanja števila pravosodnih policistov, s tem pa se izboljšujejo tudi pogoji za zagotavljanje bolj varnega in funkcionalnega bivanja zaprtim osebam. V Levici bomo predlog novele zakona podprli. PREDSEDNICA MAG. URŠKA KLAKOČAR ZUPANČIČ: Hvala lepa. In še Poslanska skupina Svoboda, v njenem imenu kolegica Andreja Živic. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci, spoštovano ministrstvo. Stanje v slovenskih zaporih je kritično, saj zasedenost presega več kot 130 130 % razpoložljivosti. Tako polnih zaporov v Sloveniji še nismo imeli. Nastajajo težave z zagotavljanjem programov, nastajajo težave z zdravstvenim varstvom, dodaten problem pa predstavljajo kadrovske težave, saj Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij ne uspe zaposliti ustreznega števila pravosodnih policistov. Ob negativnem trendu zaposlovanja je skrb vzbujajoče tudi dejstvo, da se bo v obdobju dveh let upokojilo približno 120 pravosodnih policistov. Zaradi prezasedenosti ter kadrovske podhranjenosti je zaprtim osebam težje zagotavljati nekatere njihove pravice, kot so na primer omogočanje stikov, še zlasti ob obiskih ob obiskih otrok, zagotavljanje zdravstvene oskrbe ter zagotavljanje prisotnosti na sodišču. V tem smislu potrebujemo sklop povezanih ukrepov, katerih cilj je preprečiti eskalacije in druge neljube dogodke znotraj in tudi zunaj zavodov. Novela Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij določa začasne ukrepe, s katerimi bo zaporski sistem lahko vsaj nekoliko omejil tveganja zaradi prezasedenosti zavodov in pomanjkanja pravosodnih policistov. Zakon vzpostavlja domnevo, da so zaostrene varnostne razmere zagotovo podane, ko delež varovanih oseb na posameznega pravosodnega policista doseže 2,5 varovane osebe in/ali je zasedenost zavodov za prestajanje kazni zapora presežena za 20 % nad uradno ugotovljeno zmogljivostjo vseh zavodov za prestajanje kazni zapora skupaj. Zapori so v povprečju zapolnjeni preko 130 %, ljubljanski recimo pa celo 200 % glede na razpoložljive kapacitete. Zakon določa začasne ukrepe, ki se v primeru zaostrenih varnostnih razmer določijo z odlokom vlade. Gre za tri začasne ukrepe, ki so: opravljanje del in nalog pravosodnega policista s strani drugih zaposlenih v upravi, ki so bili v preteklosti že zaposleni na delovnem mestu pravosodni policist, možnost prekinitve prestajanja kazni zapora, možnost odloga nastopa kazni zapora ali nadomestnega zapora. Novela uresničuje tudi dve odločbi Ustavnega sodišča z dodajanjem možnosti vlaganja prošenj obsojencev za izvršitev kazni zapora s hišnim zaporom in prošenj za izvršitev kazni zapora z delom v splošno korist tudi v času prestajanja kazni zapora. Ukrepi, ki jih bo omogočil predlog zakona, so sorazmerni. Večina med njimi pa je bila uveljavljena tudi že v času covid obdobja. Tu mislim na možnost prekinitve prestajanja kazni zapora in na možnost odloga nastopa kazni zapora. V zakonu so predpisane ustrezne varovalke, ki preprečujejo, da bi bila ogrožena varnost državljanov. Zavedati se moramo tudi, da tolikšna prezasedenost 7. TRAK: (TB) - 17.30 (nadaljevanje) krši temeljne človekove pravice pripornikov in zapornikov. Evropsko sodišče za človekove pravice je leta 2012 že obsodilo Slovenijo zaradi kršitve človekovih pravic zaradi neustreznih razmer v ljubljanskem zaporu v letih 2009 in 2010. V skupini 17, zadev Mandić in Jović, je ugotovilo kršitev prepovedi mučenja, nečloveškega in poniževalnega ravnanja ali kaznovanja, izplačane pa so bile tudi odškodnine v višini več kot 360 tisoč evrov. Poleg tega je bilo zaradi neustreznih razmer v zaporih na podlagi pravnomočnih sodb slovenskih sodišč, sodnih poravnav in izvensodnih poravnav izplačanih skupaj preko 200 tisoč evrov, čeprav je Slovenija takrat sprejela vrsto ukrepov, da so se razmere glede zasedenosti v zaporih izboljšale. Ti ukrepi niso bili zadostni za današnje število pripornikov in zapornikov zaradi nezakonitih prevozov čez mejo, po tem, ko je bila na predlog Državnega sveta leta 2021 zaostrena kazen v 308. členu Kazenskega zakonika. kolikor se ti ukrepi današnjega predloga zakona in rešitve ne bodo izkazali za ustrezno, bo potrebno ponovno premisliti tudi o spremembi tega člena Kazenskega zakonika. V Poslanski skupini Svoboda bomo predlog zakona podprli. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih. V razpravo dajem 3. člen ter amandma Poslanske skupine SDS, amandma Poslanskih skupin Svoboda in Levica in amandma Poslanske skupine Nova Slovenija. Želi kdo razpravljati? Samo kolega Hoivik ali še kdo? (Da.) Aha, vidim, da je interes, potem vas pa prosim za prijavo. Prosim vas za prijavo.

hvala lepa. Prijavljene imamo štiri razpravljavce. Prvi dobi besedo kolega Andrej Poglajen. Izvolite. ANDREJ POGLAJEN (PS SDS): Ja, predsedujoča, hvala za besedo. Moram reči, da ko smo poslušali vse te stališča tako Vlade kot koalicijskih strank, lahko rečemo, da se govori eno, dela pa na žalost, drugo. Sicer je to nekaj, kar je že postala stalnica v tem mandatu. Naj prvo odgovorim na neke trditve, ki se mi zdijo totalno v neskladju s tem, kar navajate danes oziroma kar ste navajali. Primerjava Covid obdobja in današnjega, bom rekel, predloga, ki ga imamo na mizi in razloga, zakaj se ga uvaja, je totalno v neskladju. Prvič, v Covid obdobju je šlo za epidemijo, bom rekel, kar svetovne narave, medtem ko danes rešujemo požar, ki ste ga zanetili na Ministrstvu za pravosodje in ga sedaj poskušate umakniti iz oči javnosti. Tudi primerjava varovalk, ki so podane v tem predlogu zakona in varovalkami, ki so bile pri odlokih v obdobju Covida, je praktično smešna, v času Covida so se odloki in ukrepi preverjali tedensko, tukaj pa govorimo o nekem trimesečnem obdobju, ki vemo, da se bo to, da se bo podaljševalo in podaljševalo v nedogled. Pa začnimo nekako od začetka, glejte, glavni razlog zakaj ni policistov, je jasen, oziroma pravosodnih policistov; prenizka plača, na mizi pa imate kolektivno pogodbo iz leta 2000..., iz februarja leta 2023. Na njej niste naredili nič. sam sem že na odboru povedal, čez eno leto lahko, pa bomo lahko potegnili črto, naredili primerjavo in na koncu bomo videli isto sliko, da se na tem področju ni nič naredilo. Vemo, zakaj se ljudje ne odločajo za ta poklic. Zato, ker je plačilo mizerno za riziko, ki ga prevzemajo. Glejte ministrica, velikokrat ste uporabili besedo želimo si, pa saj si vsi želimo, da bodo ljudje v zaporih prestajali kazen, bom rekel v normalnih razmerah samo tega ne rešujete s takim predlogom oziroma tega se ne rešuje s takim predlogom moram reči, da v bistvu najbolj v neskladju pa je to, da nekako uvajate nek nujen postopek za zadevo, ki je dosti bolj globoke narave. Pa da preidemo tudi k vsebini današnjega amandmaja, ki ste ga predlagali v Poslanskih skupinah Svobode in Levica. Dokazali ste to, kar sem povedal na odboru, da boste pojedli besedo, in ta amandma, črtanje, se pravi

in nekomu, nekomu, da odložite prestajanje zaporne kazni oziroma je preložite, je dejansko v neskladju z vsemi normativi in tudi svoboščinami. Po drugi strani pa je še bolj pomembno to, kar je bilo povedano s strani stališč obeh opozicijskih strank, povzročate občo, bom rekel, nevarnost za vse državljane in državljanke. Pa še nekaj, na odboru ste famozno zatrjevali, da zakonodaja ureja to, da tujci v tem primeru ne bodo izpuščeni, ampak dejanska slika pa pokaže to, da če bi vi hoteli to zagotoviti je edina stvar, ki jo rabite spremeniti določen del oziroma določen odstavek v Kazenskem zakoniku in potem dodati v ta zakon varovalko, ki smo jo predlagali kot amandma, ampak na žalost vam, vi očitno v koaliciji in na Vladi se požvižgate za to, požvižgate se za to kako je varovana meja. Požvižgate se za to kaj se dogaja pri kršitvah prestopa le te,

Ja, kot prvo, postopkovni predlog, zdaj to bi naj bila razprava o amandmajih, kolega je pa res čisto na splošno večino razpravljal, tako da bi ga bilo potrebno opozoriti. Sedaj na koncu pa je nekaj, kar

ker pravzaprav imamo res, samo mislim da tri amandmaje tako, da ne bi tukaj intervenirala tako da... Okej, gremo naprej. Naslednji, naslednja razpravljavka, kolegica Lucija Tacer, za njo dobi besedo kolega Andrej Hoivik. Izvolite. Hvala predsednica za besedo. Jaz bi tudi razpravljala o tem amandmaju, ki ga smo danes vložili. In sicer, da se ta člen črta, 10.e, ki predvideva neke izjeme in razumem kako je to zelo priročno, fascinantno politično razlagati, kako se mi ne pobrigamo za to, da kriminalci najtežjih kaznivih dejanj ostanejo v zaporu, ampak v resnici je tukaj zadaj samo premislek, ki ga je mogoče dandanes v politiki premalo. Ravno zato, ker je šlo za zelo občutljiva kazniva dejanja, smo se odločili, da na odboru pustimo ta člen odprt, če res ocenimo, da ni ustreznih varovalk, da pustimo določene te izjeme noter, da vseeno za njih ne velja možnost prekinitve kazni, ampak smo ugotovili, in tukaj moram izpostaviti predsednico odbora, ki je nas opozorila na 82. člen, in da je v bistvu tam zelo jasno napisano že zdaj v zakonu, so pa tudi z ministrstva opozorili, da gre vedno za individualno presojo, tako da, če preberem, za to, da ne bo teh senzacij o tem, kdo vse bo hodil zdaj po cestah. Pač piše, da pri presoji varnostnega zadržka, kar se presoja takrat, preden se odobri prekinitev kazni, se upoštevajo vse okoliščine, ki bi lahko vplivale na zlorabo prekinitve prestajanja kazni zapora, kot so: osebnost obsojenca, njegova varnostna ocena, nevarnost izmikanja nadaljnjemu prestajanju kazni, delež prestane kazni, vrsta in način storitve kaznivega dejanja, odziv okolja, kjer je bilo kaznivo dejanje storjeno, zlasti oškodovancev, način nastopa kazni in mogoči odprti kazenski postopki. Tako da mislim, da se lahko strinjamo, da gre tukaj za res prav prav presojo vseh teh okoliščin, ki ste jih vi želeli še enkrat napisati z amandmajem. In zdaj čisto iskreno, ne bi bilo zelo veliko drugače, bi mi ta amandma podprli. Ja, bilo bi populistično, verjetno bi šlo lažje skozi, ampak glejte, jaz mislim, da smo tukaj, da delamo čim boljše zakone kot jih lahko, in če je to v zakonu že napisano in tudi generalni direktor nas je opozoril na odboru, da dodatna ponovna navedba teh izjem ni potrebna, ker se tako ali tako presoja

Hvala lepa, predsednica, za besedo. Najprej bi malo obrazložil naš amandma, torej poslanske skupine SDS. Mi predlagamo, da se ta trimesečni rok skrajša na en mesec, in da generalni direktor učinke začasnih ukrepov, torej prekinitve prestajanja kazni odloga ali pa opravljanja del pravosodnega policista preverja na 14 dni. dni. Zakaj? Vlada predlaga oziroma Ministrstvu za pravosodje, da bi na tri mesece pač pogledali situacijo oziroma mesečno in za tri mesece bi veljale te izredne razmere. Zdaj, če je za časa pandemije, epidemije veljalo, da se je tedensko vlada sestajala in priročno je za ministrico za pravosodje navajati trikrat, se mi zdi, da je v stališču poudarila covid, covid, covid, potem mislim, da ima tudi ta vlada dolžnost, da vsaj enkrat mesečno preverja pogoje. Nenazadnje tudi predvideva zakon, da bo podaljševala za tri mesece te izredne razmere in kot je tudi generalni direktor Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij na odboru povedal, bodo te razmere kar nekaj časa v teku, torej te tako imenovane izredne razmere. In zdi se mi, da bodo ti ljudje na prostosti ne samo tri mesece, ampak lahko pol leta, eno leto, celo dve leti. In zato predlagamo zelo smiseln amandma, torej, da se ta rok skrajša za en mesec in tudi ta rok bo spodbudil vlado in ministrico za pravosodje, da čim hitreje uredi plače pravosodnih policistov, da čim hitreje zgradi zapor v Dobrunjah in še kakšnega morda nadgradi in da bo delala, ne pa da bo počivala na lovorikah, ki jih prinaša v ta Državni zbor po nujnem postopku s tem nedodelanim hitrim nepremišljenim zakonom. Zdaj, kar pa je res neverjetno, je pa iznajdljivost vladne koalicije in hvala, kolegica Tacer, da ste omenili iznajdljivost predsednice odbora, Lene Grgurevič. Na odboru ste prinesli, spoštovana koalicija, amandma odbora in predlagali spremembo oziroma dopolnitev z 10.e členom, kjer ste se strinjali z nami, torej z opozicijo, da predlagate izjeme, torej to so izjeme pripornikov in zapornikov glede prekinitve ali odloga kazni. Tudi mi potem temu členu oziroma temu amandmaju, vašemu, nismo nasprotovali. Izgleda potrebujete Leno Grgurevič, da potem črta ta člen. Kolegica Tavčar, vi ste sicer prebrali drugi odstavek 82. člena, pozabili ste pa prvi odstavek, ki je pomemben, pomemben je zato, ker piše kdaj lahko se nekoga izpusti iz zapora in to je na prošnjo obsojenca ali z njegovo privolitvijo na prošnjo njegovih ožjih družinskih članov rejnika. In skrbnika in tako naprej, takrat se lahko prekinejo, prekine prestajanje kazni zapora. In potem so navedeni razlogi, tukaj ni kadrovska stiska navedena, niti ne pomanjkanje prostora. Torej, če jaz kaj obvladam to, ta pravni jezik, ki sem se ga naučil v teh dveh letih, ta člen ne bi direktno veljal za te naštete pogoje. Bo odgovorila ministrica, če se motim. In zato smo mi dali to varovalko, s tem 10.e členom da za točno določena kazniva dejanja, torej zoper človečnost, zoper življenje in telo, zoper spolno nedotakljivost, zoper zakonsko zvezo, družino in otroke ter drugih kaznivih dejanj, prekupčevanja z drogami in tako naprej, predvsem pa, predvsem pa za tihotapce ilegalnih migrantov ti pogoji, torej možnost prekinitve zapora, ne bi bile možne. To je glavna varovalka v tem zakonu, ki jo mi v opoziciji predlagamo. Ampak vi zdaj to enostavno črtate in seveda koalicijskega amandmaja absolutno ne bomo podprli. Zanimivo pa je, ko je generalni direktor na odboru predstavljal številke

To so državljani Republike Slovenije, ki so se ukvarjali s to dejavnostjo in so trenutno v slovenskih priporih oziroma zaporih, velika večina pa je državljanov tujih držav, zdi se mi 64 držav. potem naše vprašanje je bilo zdaj, hkrati je prevelika zasedenost v zaporih, zaradi teh tujcev, 40 odstotkov naj bi jih sedelo, ampak jih ne boste izpustili, zaradi tega, ker so tujci in potem bi šli v oddelke za tujce. Ne bi se mogli nezakonito gibati po območju Republike Slovenije. Sami pa niste prišli na predlog, da bi te ljudi deportirali oziroma premestili drugam v državo izvora, tega pa ne zasledujete v interventnem zakonu oziroma zakonov po nujnem postopku. Zakaj ne? Zakaj ne? Hkrati je generalni direktor dejal, da bo ta številka izpuščenih pod 100 od 1600 oziroma 1700, kolikor jih je trenutno v zaporih. Zdaj, katerega želite izpustiti? To se zastavlja vprašanje, kdo vam je tako povšeči, da ga želite izpustiti? Ker če bi bila res namera iskrena, če bi resnično želeli rešiti kadrovsko problematiko, bi rešili plačni sistem, bi našli nove prostore, kjer bi lahko nastanili pripornike, zapornike, ki so zagrešili manjša kazniva dejanja, pa imajo morda pol letno, enoletno zaporno kazen, na primer na področju gospodarskega kriminala, govorim za lažje oblike, pa bi jih preselili. Zaradi mene na Litijski 51, tam zagotovite ustrezne bivalne razmere. To imate v treh mesecih narejeno, če se lotite kot je treba in zadeva bi bila rešena. Tako, da seveda bom amandma naše poslanske skupine podprl torej, da se pod izjeme da vse našteto in seveda tudi prekupčevalce z belim blagom ti naj ostanejo lepo za rešetkami. Seveda pa ne nasprotujemo temu, da bi se izpustilo tiste pripornike, ki sedijo za lažja kazniva dejanja, če je res to namen tega zakona. Ampak kot sem dejal, mi smo na začetku mandata 13. maja vložili, res je več kot 30 zakonskih rešitev, in se mi zdi, da eno tretjino jih je koalicija posvojila, malo spremenila in eden izmed teh je bil tudi Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, ki je predvideval 20 odstotni dvig osnovne plače pravosodnih policistov, zaradi povečanega obsega dela. Vlada je v postopku na matičnem delovnem telesu ta člen črtala z obrazložitvijo - in zdaj navajam stališče Vlade septembra 2022 - citiram: "Ob tem velja opozoriti, da je v skladu z načrtom za okrevanje in odpornost v letu 2023 predvidena prenova plačnega sistema javnega sektorja, s katero naj bi bile v večji meri upoštevane specifike posameznih dejavnosti oziroma poklicev ob hkratni vzpostavitvi mehanizmov za boljšo povezanost plačila za delo z rezultati dela. V kontekstu načrtovanih sprememb bo tako priložnost, da se naslovijo tudi specifike, vezane na izvajanje nalog pravosodnih policistov in deficitarnost kadrov v posameznih poklicih." - konec navedka. Vlada je obljubila opoziciji, javnosti, da bo v letu 2023 iz Financ načrta za okrevanje in odpornost, ki jih ni zagotovila ta Vlada, zagotovila jih je prejšnja Janševa vlada, dala za prenovo plač v javnem sektorju in s tem tudi povišico, višje plače za pravosodne policiste. In kje smo zdaj? Danes smo sredi septembra leta 2024, kot beremo, sicer mediji zelo lepo pišejo, da smo že pri koncu pogajanj, ampak meni verjemite, s 1. 1. 2025 te prenove plačnega sistema zagotovo ne bo. Ne bo je niti za učitelje, še manj pa za pravosodne policiste. In zdaj, če bi bila res namera iskrena, kar se tiče te novele zakona, bi ministrica za pravosodje na Vladi izpogajala kolektivno pogodbo, ki je pri njej oziroma prej pri predhodnici Švarc Pipanovi, zdaj pri njej, iz februarja 11. Tudi sindikati že več kot eno leto opozarjajo na nevzdržne razmere in, kot je kolega Poglajen prej dejal, to je samo gašenje požara, ki ste pa ga zanetili vi, spoštovana vladna koalicija, spoštovana Vlada, tudi zdaj že aktualna ministrica za pravosodje, ko ste obljubljali pravzaprav nemogoče, ko ste obljubljali višje plače, ko ste obljubljali, kako boste reševali problematiko. Ta problematika pa vas je zdaj dohitela in tukaj rokohitrsko, na pamet, po nujnem postopku predlagate te zakonske rešitve, ki niso premišljen, čeprav ministrica pravi, da so bili že načrti ambiciozni in ti so bili že dani v javno razpravo oziroma medresorsko usklajevanje že konec lanskega leta. Če je temu tako, bi dopustili tudi v opoziciji, torej nam, da zakon sprejemamo po rednem postopku, pa bi bil vložen morda marca, aprila, maja letošnjega leta in bi danes lahko že tudi ta zakon po rednem postopku sprejeli z dobrimi pripombami, z mnenji vseh deležnikov, tako pa nekako želite danes pompozno razglasiti, kako Vlada rešuje aktualno problematiko. Hkrati pa naslavljate 308. člen, tisti famozni člen, ki je hvala bogu dvignil, kazni za prekupčevalce z belim blagom iz do 5 let na 3 do 10 let zapora. Si predstavljate, kakšno statistiko bi imeli, če bi imeli nižje kazni? Jaz menim, da ne bi bilo v zaporih 750 prekupčevalcev z belim blagom, ampak bi jih bilo 1500. Ker ste, vladna koalicija, se zavezali, da meje padejo, žica gre in ilegalni migranti, predvsem pa prekupčevalci z njimi so rekli, Slovenija dežela, kjer se da fajn zaslužiti, zbiznisirati na račun seveda stiske, mnogokrat stiske teh ubogih ljudi. Tako da kot sem dejal, mi bomo podprli naš amandma, predvsem torej krajšanje tega trimesečnega roka, hkrati pa uvajamo varovalko, ki je zelo pomembna, zelo pomembna, torej da odlog kazni in prekinitev zapora ne bi bilo možno za najhujša kazniva dejanja, ki jih predvideva slovenski Kazenski zakonik. Hvala.

očitno pač Kazenskega zakonika, ne razumete sploh neke kompleksnosti pisanja zakonov in tako naprej. Tudi ne razumete, kakšne težave ste povzročili s svojim zvišanjem kazni, ko ste tudi, tako kot želite s temi amandmaji, pač posegli kar tako na pamet v materijo Kazenskega zakonika. Sploh veste, zakaj se je tako povečalo število priprtih in potem zaprtih storilcev kaznivih dejanj? Torej ne samo zato, kot vi govorite, ker je padla žica, ampak seveda Schengen se je odprl, se pravi toliko več pač teh ljudi, ki prevažajo, se pravi storilcev kaznivih dejanj, se seveda ujame. To je logično, to je točka ena. Točka dva pa je v samih postopkih. Zakaj prihaja do tega? Zato, ker ste tako zvišali kazen, da sedaj storilci kaznivih dejanj ne želijo več priznavati kaznivih dejanj, ker je tako visoka kazen predpisana. S tem ste povzročili, da se postopki zavlačujejo. En takšen tuj državljan, ki ga tukaj procesiramo in je zaprt oziroma priprt, stane državo nekje 30 tisoč evrov letno. Ostaja tukaj, stke si vezi. A veste, to je plod vašega in sploh ne veste v bistvu, kje prihaja - tukaj prihaja do težav, v samih postopkih. Tako da tukaj ste naredili s to nekonsistentnim posegom v zakon, s katerim ste populistično dvignili mejo, da je višja kot za posiljevalce recimo, a ne, kar je za mene nesprejemljivo, ste povzročili tudi v veliki meri te težave. Sedaj torej s tem amandmajem spet, poglejte, kaj vi sploh predlagate. Ne vem, kako si dovolite žaliti

to so tudi udeleženci v pretepu recimo ali pa nekdo, ki je povzročil neko nevarnost, zoper spolno nedotakljivost, to se lahko strinjam, zoper zakonsko zvezo, družino in otroke, potem pa gredo na posamezna kazniva dejanja, neupravičene proizvodnje in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljene snovi v športu, tako naprej. Se pravi, droga in to je to. Se pravi, izpustijo pa, po kakšni logiki ste pa vi potem izpustili recimo tako, kot ste vi zapisali, kajne, ugrabitev, to pa za vas recimo ni problem. To ste izpustili popolnoma, kajne. Se pravi, kazniva dejanja zoper človekove pravice in svoboščine, torej ugrabitev, recimo, nezakonit odvzem prostosti. A to vas pa ne skrbi ali kaj? Sodelovanje pri pretepu je recimo hujše kaznivo dejanje ali kako? Mislim, vi kar nekaj pišete, a veste. Potem niste zavzeli hudih kaznivih dejanj, kot so recimo, ne vem, uničenje javnih listin, zlorabe uradnih položajev, prejemanja podkupnin in tako naprej. Se pravi, vi kar nekaj pišete, razumete, čeprav obstoječi zakon čisto lepo določa in tudi tega pravilno ne razumete, se pravi, prvega in drugega odstavka 82. člena ZIKS-a, a veste, narobe razumete. Se pravi,

tako, da menda, jaz pa obrazloženo vam razlagam, tako, da boste razumeli, da se motite. Torej, sedaj pa že določa ZIKS v 2. členu absolutno ustrezneje, da se mora v primeru prekinitve celostno upoštevati vse okoliščine, ki bi lahko vplivale na zlorabo prekinitve, se pravi osebnost obsojenca, varnostna ocena, nevarnost izmikanja nadaljnjemu prestajanju kazni, delež prestajanja kazni, vrsto in način storitve kaznivega dejanja, to kar vi tu parcialno kar nekaj namečete noter, povsem nekonsistentno, odziv okolja, kjer je bilo kaznivo dejanje storjeno, ogroženost oškodovancev, način nastopa kazni in mogoče odprti postopki. Se pravi, absolutno ustrezneje, kot vi sedaj tukaj, kar nekaj, kar nekaj nizate brez repa in glave. Zdaj pa, ker je pač bilo še izpostavljeno, pa si bom še jaz potem dovolila. Ne vem kako si res dovolite še tukaj problematizirati kako je Vlada obljubila v letu 2023, kaj bo uredila, bo pa šele 2024 uredila. Pa vi ste, obljubljate že od osamosvojitve kaj boste uredili, pa poglejte v kakšnem razsulu je ta država, skorumpirana na vseh nivojih. Na vseh To je pa plod vašega dela. Tako, da, če bomo mi eno leto zamudili in smo se lotili tega razrušenega sistema plač v javnem sektorju, ki ste ga vi pomagali, tudi vi v svojih vladah, razrušiti in vi ste tisti, ki ste pripeljali do te situacije, ki jo sedaj mi rešujemo po nujnem postopku, ker to je izjemno nujnega pomen. Kako dolgo že opozarja Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij na pereč problem? Ja, če pa tega ne veste, saj ste bili pred kratkim še v vladi, se pa sprašujem, kaj ste čakali s temi ukrepi. Seznanjeni ste bili z njimi, vi ste bili tisti, ki ste določali, tudi vi, kajne, tako nizke plače za pravosodne policiste, kar je sramota, ne samo za sodne policiste, tudi policiste, tudi gasilce in tako naprej, kajne. Vemo komu so se pa plače dvigovale. Tako, da veste, nimate moralne pravice sploh tukaj, ne vem, govoriti o tem, da mi bomo pa z enoletno zamudo, namesto da bi s spoštovanjem bili hvaležni, da smo se tega problema, ki ste nam ga pustili

30 zakonov, ki so bili vsi samo za v koš, a veste, ne vem kaj se, kaj pa jih potem niste dvignili v mandatu vaše vlade, saj ste vse živo, za vse živo skrbeli, tudi za gradbene zakone tistih poslancev, za katere ste rabili glasove, da so lahko legalizirali svoje gradnje in tako naprej. Vse živo ste notri tišali, tako da ne vem zakaj niste poskrbeli še za pravosodne policiste, zakaj ste čakali na našo Vlado. Mi vemo, da se lahko reši sistem tako samo samo naenkrat za vse in pri tem drugače, drugače se zadeve ne da lotiti. Tako da, toliko, toliko z moje strani. Jaz sem proti vsem amandmajem. Še, oprostite, če smem samo še to, ker je bilo tudi za kolege iz odbora rečeno, spet povsem neprimerno, SDS je vložil amandmaje tik pred odborom ali celo na odboru, če se je nek člen pustil odprt za to, da se razmisli o njem, vsi tudi niso v odboru pravniki, tako kot, bolj vprašljivo je, je vaš predlog, a veste, vi ste imeli par dni na mizi in predlagate, oprostite, nekaj takega, ko imate tudi strokovne službe, mislim za mene je to sramota, takšni amandmaji. Imeli ste čas za razmislek,

ker prvič motite tistega, ki govori. Jaz vem, da vam pritiska na čustva, vem, ker tudi sama, ko govorim kako je to zoprno. Tako da dajte vsaj majčkeno se vzdržati, pa potem dajte postopkovno, tako kot zdaj, gospod Poglajen bo imel postopkovni predlog, ne. Izvolite. Ja, predsedujoča, jaz bi samo prosil, da kolegico poslanko opomnite, naj se drži redosledja pa odlaganja amandmajev na odboru, kajti zadnji amandma ste po časovnici takrat vložili vi, se pravi, očitno tudi vi ne veste kaj pripravljate in potem vlagate. hvala lepa obema vama, ker sta oba dala postopkovno, sem povedala, da sem dovoljevala širšo razpravo, tako da gremo naprej. Zdaj pa dajem besedo ministrici, izvolite. Hvala spoštovana predsednica, spoštovane poslanke in poslanci! Prej v uvodu sem rekla, da bi želela določene institute razložiti tudi podrobneje, pa tudi mogoče odgovoriti na vse to, kar ste v tej razpravi do sedaj povedali. Ja, tudi jaz se strinjam, da je plača pravosodnih policistov potrebno urediti in tudi sama upam, da bodo pogajanja čim prej zaključena, in da bomo tukaj področje izboljšali. Ko pa govorimo o izvedenih ukrepih, bi pa vseeno rada povedala, da na ministrstvu ne lenarim, ne počivamo na lovorikah, tako kot mi je bilo očitano, ampak da trdo delamo. Ko se vozite po ljubljanski obvoznici, mislim, da je izvoz Bizovik, vidite na levi strani gradbišče, tam gradimo zapor v Dobrunju. Skoraj vsakih 14 dni sedim tudi z izvajalci in spremljamo, kako potekajo dela in verjamemo, glede na to, da je odprto kar nekaj zadev, pogajanja tudi v sklopu tega niso lahka verjamem, tako kot je rekel generalni direktor Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, da ste spoštovane poslanke in poslanci, če ne pa vsaj člani Odbora za pravosodje vabljeni, da si ta bodoči zapor tudi ogledate. Gre za investicijo v vrednosti okoli oziroma preko 87 milijonov evrov. Prav tako je bila v preteklosti že pripravljena dokumentacija za obnovo in izgradnjo ženskega zapora na Igu, tam je osnovna ocenjena vrednost 50 milijonov evrov, v kolikor bi delali nadomesten objekt in tja preselili vse zaprte ženske osebe, zato da bi lahko obnovili glavni objekt. V kolikor bi jih potem, ko bomo iz Povšetove selili na Dobrunje, preselili na Povšetovo, bi lahko to investicijo zmanjšali za okoli polovico. Prav tako trenutno poteka obnova sodišča in zapora v Novem mestu, tudi tukaj gre za vrednost okoli osem milijonov evrov. Zakaj to povem? Povem zaradi tega, da ne bo rečeno, da država v tem času ni storila nič na tem, da se izboljšajo tako kapacitete, kot tudi prostori, kjer delujejo zaprte osebe, ali so to obsojenci ali priporniki in tudi vsi, ki delajo v Upravi za izvrševanje kazenske sankcije, kjer, kot bo lahko kolega direktor potem povedal, je osnovni namen tudi, da po prestani kazni ti obsojenci lahko zopet, tisti ki so naši državljani, živijo med nami. Primerjava covid obdobja in danes? Ja, v tej prezasedenosti, kjer je v zelo majhnem prostoru zaprtih v eni sobi 14. TRAK (VI) 18.05 (nadaljevanje) recimo na Dobu, sama sem si šla pogledat skozi poletje kar nekaj zaporov, pa nekaj sem že od prej poznala, veliko zapornikov različnih držav, če ste brali v medijih zadnji primer, ko smo ugotovili pri enem izmed pripornikov, da ima, da je okužen z virusom HPV(?), prihaja iz vzhodnega dela Evrope in da ima pridružene tudi druge bolezni, so seveda vsi postopki bili izpeljani tako, kot morajo biti, so še v teku, ampak zdravljenje nas bo stalo preko 300 tisoč evrov. Hočem povedati samo to, da tudi danes zaradi prenatrpanosti obstajajo možnosti, da se širijo takšne ali drugačne nalezljive bolezni in tudi zaradi tega so vsi strokovni sodelavci, pravosodni policisti, vsi tudi podvrženi lahko takšnim ali drugačnim okužbam. Povedala sem v uvodu, da so v preteklosti, kot Slovenija, že plačali odškodnine zaradi neprimernega bivanja v višini okoli 360 tisoč evrov in tudi danes že imamo postopke, ki so sproženi in verjetno bomo v prihodnosti tudi v zvezi s tem kaj govorili. Povedala sem v začetku, da gre za čas za začasne ukrepe in da vsi ti ukrepi obstajajo že danes. Če pogledamo, začasni ukrepi, prekinitev kazni zapora. Kot sem rekla, poznamo jo že danes, zaradi razlogov recimo, zaradi hude bolezni, zdravljenja, če kdo v družini umre, skrb za varstvo, vzgojo otrok, o tem odloča direktor zavoda. Mi predlagamo s tem predlogom zakona, ki ga imate danes pred sabo samo to, da je eden izmed razlogov za prekinitev prestajanja kazni zapora tudi prezasedenost oziroma pomanjkanje števila policistov. Veljajo pa vsi ostali varnostni zadržki kot v teh obstoječih primerih, ki jih imamo že danes. In da vam samo povem, v letu 2022 je bilo 22 prekinitev prestajanja kazni zapora in v letu 2023 je bilo 24 prekinitev kazni zapora. In, kot sem rekla, veljajo vsi splošni pogoji za prekinitev kazni zapora, ki so našteti v 82. členu Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, se pravi kazen zapora se obsojencu lahko prekine le, če ne obstajajo varnostni zadržki. pri presoji varnostnega zadržka se upoštevajo vse okoliščine, ki bi lahko vplivale na zlorabo prekinitve prestajanja kazni zapora, kot so osebnost obsojenca, njegova varnostna ocena, nevarnost izmikanja nadaljnjemu prestajanju kazni, delež prestajanja kazni, vrsta in način storitve kaznivega dejanja, odziv okolja, kjer je bilo kaznivo dejanje storjeno, način nastopa kazni in mogoči odprti drugi kazenski postopki. Če govorimo o drugem institutu, to je odlog prestajanja kazni zapora, tudi to poznamo že danes ureja ga 24. člen Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki pravi, da se sme obsojencu, ki je na prostosti na njegovo prošnjo ali z njegovo privolitvijo, na prošnjo osmih družinskih članov, urednika, skrbnika ali na predlog pristojnega centra odložiti izvršitev kazni zapora. Novela, ki jo imate pred sabo, uvaja samo to možnost, da se lahko tudi v primeru zaostrenih varnostnih razmer zaradi kadrovskih ali prostorskih težav odloži nastop kazni zapora ali nadomestnega zapora. In tudi tukaj veljajo splošni pogoji zakona, da se nastop kazni lahko odloži zgolj obsojencem, ki so bili tekom kazenskega postopka na prostosti, torej za njih ne obstajajo priporni razlogi. Obsojencem, ki so do izreka sodbe v priporu, pa nastopa kazni ni mogoče odložiti. In če grem še na možnost predčasnega odpusta, ki jo poznamo tudi že danes, to ureja 108. člen Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, v letu 2022 je bilo cirka 250 predčasnih odpustov. Direktor zavoda ima pravico, potem ko dobi mnenje strokovnih sodelavcev predčasno odpustiti obsojenca, ki se ustrezno obnaša, si prizadeva pri delu, se aktivno udeležuje drugih koristnih dejavnosti ter je prestal dve tretjini kazni, vendar največ za tri mesece pred iztekom kazni. Sedaj predlagamo samo to, da se namesto tri mesece predčasni pogojni odpust omogoči v višini največ šest mesecev pred iztekom kazni. Vse ostalo velja enako kot do sedaj. Vse varovalke zakona, se pravi, obsojenec mora prestati dve tretjini kazni zapora, strokovni sodelavci morajo podati mnenje, da se ustrezno obnaša, si prizadeva pri delu, se aktivno udeležuje koristnih aktivnosti. (nadaljevanje) v zaporskem sistemu 128 obsojencev, ki so prestali dve tretjini kazni in imajo manj kot šest mesecev do konca kazni. V kolikor bi vas zanimale še številke. Še to bi rada povedala. Že sedaj imamo tudi ugodnosti obsojencev, ki jih ureja 77. člen, se pravi, da lahko gre obsojenec na podaljšan obisk, na obisk zunaj zavoda, na izhod iz zavoda s spremstvo pooblaščene uradne osebe, na prost izhod iz zavoda, na delno ali popolno izrabo letnega dopusta ali letnega počitka zunaj zavoda, ima do sedem dni neplačanega letnega dopusta ali letnega počitka, dodatne druge ugodnosti, vse to pa ureja podrobneje kdaj, kdo, pod kakšnimi pogoji, ko so odpravljeni vsi zadržki Pravilnik o izvrševanju kazni zapora. Mislim, da je bilo to zelo, zelo podrobno opredeljeno. In še enkrat, mi v tem predlogu zakona, ki ga imate pred sabo, samo dodajamo možnost, da lahko predlagamo Vladi, da ugotovi zaostrene varnostne razmere, zaradi kadrovskih prostorskih in določi vrsto in način izvrševanja enega ali več začasnih ukrepov in trajanje njihove veljavnosti. In ko govorimo, ni res, da ni zamejeno. Nedvoumno piše v 3. členu 10b. člena, da trajanje začasnih ukrepov se sme določiti za toliko časa, kolikor trajajo zaostrene varnostne razmere, zaradi kadrovskih ali prostorskih težav v zavodih, vendar najdlje za tri mesece. Spoštovane, spoštovani! Ja, že od začetka sem rekla, da si želim uspešnih pogajanjih in čimprejšnjega zaključka in tudi to, da bo nova plačna reforma sprejeta na Vladi in ugledala tudi luč luč tukaj v parlamentu. Bi pa mogoče se dotaknila samo še do tega, ko govorimo o trgovini z belim blagom oziroma pravilen naziv je trgovina z ljudmi. To ureja 113. člen Kazenskega zakonika, kjer je v prvem odstavku določena sankcija za trgovino z ljudmi od 1 do 10 let, 308. člen, kjer je največ zaprtih oseb oziroma v priporu, pa govorimo o prepovedanem prehajanju meje ali ozemlju države, kjer pa je zagrožena kazen od treh let do deset let za tiste, ki jim mi rečemo s provajalci! Najlepša hvala za enkrat. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati pri tem členu in amandmaju? Aha, še interes vidim, tako da prosim za prijavo. Trije prijavljeni razpravljavci. Prvi je na vrsti kolega Dejan Kaloh, za njim pa dobi besedo Jožef Horvat. Izvolite. MAG. DEJAN KALOH pri tej materiji, jaz sem na nek način pozdravil amandma Odbora za pravosodje, se je pač predlagalo, da se začasni ukrepi prekinitve prestajanja kazni zapora in odloga nastopa kazni zapora ali nadomestnega zapora ne uporabljajo za obsojence, ki so bili obsojeni, zaradi hujših kaznivih dejanj. Se pravi, če v preprostem besedo povem tukaj, so izključeni morilci, posiljevalci, pedofili, narko dilerji in kriminalci na gospodarskem področju. Zdaj pustimo zdaj podrobnejše karakteristike teh kaznivih dejanj, ampak to se mi zdi, ti glavni seveda naj ostanejo za rešetkami. Kar se pa tiče amandmaja zdaj Slovenske demokratske stranke pa tudi Nove Slovenije na to temo k 3. členu, pa jaz vendarle mislim, da amandma Nove Slovenije, kjer dodaja, se pravi, v zakonsko dikcijo še prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države, se mi zdi, da je to zelo zelo pomembno podpreti, ker je to nujno, zaradi tega, ker spremljevalci ne oziroma ti, ki so res da zadnji v verigi te zavržene trgovine z ljudmi, pa vendarle so končni izvrševalci

Zdaj, jaz sem ministrico pozorno poslušal. Vsi vemo, da se zapor v Dobrunjah seveda ne bo še nekaj časa ne zgradil do konca, tudi pravosodnih policistov ne bomo dobili čez noč. Tudi direktorja sem na odboru poslušal, sicer ne, ne na licu mesta v navednicah, ampak preko sredstev javnega obveščanja, in je večkrat apeliral, da se vendarle ta mizerna plača, ki je tako rekoč enačaj minimalni plači, v reformi plačnega sistema poskrbi, se pravi, za ustrezno plačilo pravosodnih delavcev, ki nosijo tudi, lahko rečemo, glavo na prodaj in zdaj v tej reformi plačnega sistema so pozicionirani v 29. plačnem razredu. Jaz bi tu definitivno še upal na premislek v sami Vladi, da bo v nadaljnjem postopku, se pravi v usklajevanju tega, da bodo mogoče še predstavljeni kakšen plačni razred višje in potem bo tudi po mojem prepričanju več zanimanja za ta poklic. Tako da zdaj jaz bom počakal seveda, kaj se bo zgodilo z glasovanjem pri amandmajih. Jaz se strinjam, da tako imenovana, jaz sem jo poimenoval premostitvena novela, ne, na to zatečeno stanje na nek način, se pravi v zaporski problematiki, da je dobrodošla, ampak je pa tu vseeno toliko

Hvala lepa, spoštovana gospa predsednica. Gospa ministrica s sodelavci, kolegice in kolegi. Naj še enkrat povem, da v Novi Sloveniji ostro nasprotujemo načinu sprejemanja tega zakona. Ne gre, kolegice in kolegi, zgolj za kozmetične popravke, gre pravzaprav za popravke Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki pomenijo pravzaprav tektonske premike, in takšna sprememba zakona si zasluži redni postopek. Verjamem, da zdaj, če tu protestira opozicija, da jo vržete čez ramo - deja vú, to to smo že videli in bomo še videli. Ampak če tukaj ostro protestira Sodni svet, kot nam je prejšnji teden v dopisu zapisala nova predsednica Sodnega sveta doktorica Urška Kežmah, ki v svojem dopisu uvodoma začne oster protest zaradi nujnega postopka spreminjanja tega zakona in pravi: "Sodni svet v zvezi s tovrstnim načinom postopanja, ki ne upošteva položaja Sodnega sveta, protestira in apelira na ustrezno postopanje v bodoče". Če si zapišemo datume, kako je potekal postopek, kako je potekala parlamentarna procedura v zvezi s to novelo zakona ZIKS, potem vidimo, da je praktično bil Sodni svet eliminiran. Pa da se razumemo, jaz tukaj nisem, me poznate, odvetnik Sodnega sveta, tudi če ima zdaj novo vodstvo, sem pa odvetnik pravne države, ki mora biti v službi državljank in državljanov te države. To je ključna funkcija pravne države, ne tiste pravne države, ki je namenjena političnemu obračunavanju in eliminaciji politične konkurence. In zdaj Sodni svet nadaljuje moram to prenesti slovenski javnosti, ki tega dopisa ne vidi. Takole pravi Sodni svet oziroma predsednica Sodnega sveta: "Glede na pomembnost vsebine, ki je urejena v Zakonu Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij, je neprimerno, da se zakon spreminja po nujnem postopku. Zakon ureja področje, ki močno posega v človekove pravice in svoboščine". Tukaj večkrat poslušamo o človekovih pravicah, svoboščinah. S tem postopkom so brutalno poteptane. Zato je potreben tehten, a pravočasen razmislek o vseh učinkih, ki jih bodo predlagane spremembe dosegle.

s prestajanjem kazni zapora, bi se občutno spremenilo dosedanjo kaznovalno politiko Zato pravim, da gre za tektonske premike. Občutno se spreminja kaznovalna politika. Včasih pravimo, da zaradi neustrezne socialne politike da se v Sloveniji, in to trdim sam, da se v Sloveniji ne splača delati, je boljše biti na socialcu kot na minimalcu. Tukaj zdaj, če logično sklepam, in to kar pravi Sodni svet, ki ni kdor si ga bodi, se bo lahko, sklepam, splačalo biti kriminalec, tako malo posplošeno. Zato je treba odpreti in dopustiti širšo, razumem čas trajajočo razpravo o predlaganih rešitvah in vanjo vključiti najmanj strokovno, če ne tudi splošno javnost. Je pa tudi to res, da bom objektiven, Sodni svet določene dele te novele zakona podpira tudi jaz, ampak izrecno podpiramo spremembo zakona le v tistem delu, ki se nanaša na olajšanje pogojev za nove zaposlitve pravosodnih policistov. Zakaj odhajajo? Ja, seveda, plače so problem. Jaz si tudi želim, da bi vendarle v začetku naslednjega leta začel veljati novi plačni sistem, bojim pa se, da bo šla rešitev v tej smeri, da bodo v naslednjem letu, 2025, morda tudi 26, konkretno, pravosodni policisti dobili zgolj drobtinico več, večje finančno breme za proračun bo pa seveda padlo, generalno gledano za javni sektor na naslednjo Vlado. Lahko se je tako pogajati, da zadolžiš nekoga za naprej. No ja, tisto v drugem mandatu so zgolj pravljice oziroma o še enem mandatu. Torej naša ocena je, generalno gledano, da gre tukaj izključno za neko gasilsko intervencijo, gasilsko akcijo, gasitev požara, če hočete, poleg tega pa seveda iz prakse vemo, da tudi začasni ukrepi pogosto dobijo daljšo veljavnost oziroma postanejo kar trajni ukrepi. Nižanje izobrazbenih zahtev za pravosodne policiste je sicer neka rešitev za to, da rešimo kadrovski problem, vendar tukaj najbrž tudi v nedogled ne bo šlo. Tisti, ki je postavil neke zahteve po kompetencah, strokovnosti pravosodnih policistov, je najbrž zelo dobro že davno razmisliti. Ker da zaradi kadrovskih problemov v zaporih spreminjamo zakon na nek način omogočamo, da bodo kaznovanci hitreje, lažje oproščeni, če bo tako šlo naprej. Spet lahko logično sklepamo, da nekoč ne bomo potrebovali zaporov, ker pač nimamo pravosodnih policistov. To je sicer brutalen sklepni, sklepni račun, ampak ne zdi se mi ta pot prava in primerna. Dejstvo je pa tudi to se moram oglasiti, da te situacije nikakor ne moremo primerjati z obdobjem covida, torej epidemije, ki je pobirala življenja, ki je praktično čez noč spremenila način našega življenja na vseh področjih in zato v tem primeru potrebujemo drugačne rešitve. In zdaj k amandmaju Nove Slovenije se zahvaljujem kolegu Kalohu za podporo, upam, da bo ta širša,

najbrž namenoma, obsojence, ki so bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. O tem govori 308. člen Kazenskega zakonika, o katerem je prej govorila tudi gospa ministrica. Dejstvo je, kolegice in kolegi, da ravno tihotapci ljudi, beguncev in migrantov, ki v državo prihajajo nelegalno, - nelegalno - predstavljajo več kot polovico pripornikov in več kot 30 procentov obsojencev v slovenskih zaporih. Za te obsojence noben od začasnih ukrepov Vlade ne more biti in ne sme veljati, zato je prav, da to izrecno določi tudi ta zakon. In res prosim k razmisleku in vaši podpori, - gledam seveda koalicijo, koliko je tukaj v dvorani, - k vaši podpori tega amandmaja, ki je smiseln in ne glejte samo to, kdo je podpisan pod amandma, da pač to neka opozicijska stranka, poglejte vendarle enkrat vsebino. ZUPANČIČ: Hvala lepa. Izvolite repliko, potem dam besedo ministrici. Izvolite.

s podporo tega amandmaja, da mislimo, da izjeme, kot so bile omenjene, niso potrebne. To ni res, ravno zato, ker sem tudi v svoji obrazložitvi navedla, da 82. člen zakona, obstoječega, na katerega se tudi novela sklicuje že zdaj določa to presojo, ki jo morajo opraviti organi, da lahko oseba gre na prekinitev prestajanja kazni. Moram pa na tej točki se tudi v bistvu apel gospoda Horvata, da stopimo skupaj, da ti tujci ne bodo bili spuščeni na prekinitev kazni. Spoštovani gospod poslanec ni bil na odboru, kjer je bilo jasno obrazloženo, da, ko gre v bistvu za presojo, zdaj imam, dajte mi eno sekundo, da, zadržek, zadržek, - kako se že reče? varnostni zadržek, ki se presoja, da ko gre za to presojo, v bistvu tujci tega varnostnega zadržka v praksi ne prestanejo in je bilo s strani generalnega direktorja jasno povedano, da ti ukrepi ne bodo veljali za tujce. Vaš predstavnik je bil tam. Torej ta amandma res nima smisla, ker je bilo strokovno pojasnjeno, zakaj ti ukrepi za tujce ne veljajo in naš amandma pa absolutno ne pomeni, da mislimo, da v bistvu take izjeme ne bi veljale, ampak so zgolj že uzakonjene in bi bilo redundantno. Hvala. Hvala lepa. Izvolite, postopkovni predlog. JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospa predsednica. Glejte, to je bila eklatantna zloraba Poslovnika, ker to ni bila replika. Jaz kolegice sploh nisem omenjal in po teh letih bi kolegica poslanka že lahko vedela, da bi se lahko v tretjem krogu prijavila, normalno, k razpravi in z argumenti predstavila njen pogled. Jaz pa samo to še pravim, generalni direktor, kdorkoli to že je, z vsem spoštovanjem, on ni zakonodajalec, zakonodajalci smo mi. Dobro, hvala lepa. Kolegica je obrazložila, da se je čutila narobe razumljeno, tako da bom dopustila to repliko, kot sem tudi vam postopkovni predlog, tako da, pa dobro, ne bomo zdaj začenjali s tem. Izvolite, ministrica, imate besedo. Ja, rada bi se samo odzvala na to, kar je bilo povedano glede sodelovanja javnosti pri pripravi predloga zakona. Se pravi, Ministrstvo za pravosodje je že v novembru leta 2023 v strokovno usklajevanje poslalo takrat širši Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij in tudi nekatere druge predloge 19. TRAK (VI) 18.30 (nadaljevanje) in gradivo je bilo poslano v strokovno usklajevanje Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije, Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije, Varuhu človekovih pravic, Informacijskemu pooblaščencu, Sindikatu državnih organov Slovenije, Sindikatu delavcev v pravosodju. Res pa je, da ga nismo poslali Sodnemu svetu, ampak predstavniki teh institucij tudi sestavljajo Sodni svet. Bi pa se odzvala še to, pa bi potem prosila, če daste še besedo generalnemu direktorju Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, da se mi zdi nepošteno zavajanje iz javnosti z brutalnimi zaključki, kolega poslanec, kajti nikoli mi ni in mi ne bo padlo na pamet, da bi predlagala tako kot ste vi rekli, da lahko javnost tudi zaključi, da kriminalcev ne bomo pošiljali v zapor. To enostavno ni pošteno. Hvala.

mogoče par podnapisov, da bo nekoliko bolj jasno, predvsem kar se tiče prekinitve kazni. Naše osnovno poslanstvo zaporskega sistema je, je, da enostavno pripravljamo ljudi za življenje po prestani kazni. To seveda pomeni in tudi vključuje, da jih dejansko začnemo tudi spuščati na izhode. S tem se praktično začne, to je tudi en preizkus oziroma se začne pač po določenih letih, skratka, po določenem procentu prestajanja kazni. kar se tiče prekinitve kazni, tisti, ki niso preizkušeni in enostavno niso dejansko imeli shodov ali niso nastopili kazen sami, dejansko tega ukrepa nikakor in ne morejo biti deležni. Tako da tukaj enostavno so že zdaj nastavljene varovalke, varnostni zadržki. Tako da mi imamo v zaporih tudi ljudi, ki prestajajo najdaljše zaporne kazni 30 let zaradi hudih umorov in tudi ti bodo enkrat prišli na svobodo.

Hvala lepa. Kar počasi, ni problema. Najprej bi koalicijo opozoril, da kadar mi vložimo zakon, ki prinaša neke parcialne rešitve imate polna usta celovitosti ukrepov. Ta zakon ne prinaša nobenih celovitih ukrepov ukrepov ali pa se ukvarja z neko specialno zadevo, ne pa z nekim sistemom. Na koncu tega zakona, ne vem, bi rad slišal številko, ko bom končal razpravo, koliko bo po teh rešitvah, ki jih predlagate, predčasno izpuščenih. Najbrž neko oceno že imate, da boste zmanjšali tako obremenitev pravosodnih policistov, kot zmanjšali obremenitev zapornih površin. To mora nekdo vedeti, ker če ste zakon pripravili, morate imeti tudi nek cilj na koncu vedeti, kaj se bo zgodilo, ko se bo ta zakon uveljavil. Niti enega podatka do sedaj nismo prebrali, ne v zakonu, niti ni bil povedan, ko smo obravnavali zakon na Odboru za pravosodje. Niti en podatek ni bil znan. Katastrofa za nekoga, ki se loteva reševati nek problem, pa ne pozna povedati številke koliko bo tega, niti na palec zaenkrat. To bi moralo biti že v obrazložitvi zakona, v namenu zakona bi to moralo ostati med cilji in poglavitnimi rešitvami. Tega ni. In zdaj sprejemamo nekaj, ko nas nekdo prepričuje kako je to potrebno, na drugi strani pa ne ve kaj bo iz tega ratalo ali pa noče povedati. To je ključen problem. In brez da nam poveste, kako, kako se bo to reševalo kaj boste ga ratalo, pač ne moremo o tem razpravljati. Tu je bilo povedano in primerjavo ste delali s covid ukrepi, za izpustitev, za predčasno izpustitev kogarkoli, takrat, ko so veljali covid ukrepi,

ali pri posiljevalcih, pri prevoznikih ilegalnih migrantov, tistih, ki švercajo in tako naprej, ki, ne vem, povzročajo probleme zoper telo in tako naprej obstajajo varnostni zadržki ali ne? Tudi se lepo v zaporu obnaša. Poznamo cel kup primerov, ko pride ven iz zapora, pa čisto drugi. Jaz sem tudi na odboru vprašal, kaj bo s tujci, ker tu ni v zakonu, v tem zakonu, ko sprejemate neke specialne rešitve in praviloma velja zakon, ki je kasneje sprejet, ni bilo zadovoljivega odgovora. Pravite, da tujec mora prestati kazen in je potem deportiran, tako ste mi povedali. Ampak jaz glede na to, da tega v tem zakonu ni, ne verjamem. To garantira, da ne bo direktor po svoji presoji enega tujca, ki se lepo obnaša predčasno spustil in mu prekinil prestajanje kazni. In kaj bo s tem tujcem potem naprej v Sloveniji? Bo šel v azilni dom, bo šel na socialo, bo šel bo lutal po Sloveniji, bo delal nova kazniva dejanja, dokler ga ne bomo spet prijeli in tako naprej. Zdaj, če je med temi gospod direktor in ministrica, med temi 500, 600 obsojenci, zaradi sodelovanja pri prepovedanem prehajanju meje samo 36 Slovencev, potem najbrž, zaradi teh ne bomo sprejemali posebnega zakona. Zdaj, ministrica pravi, da je glavni izvor problema 308. člen Kazenskega zakonika, ki se nanaša na ilegalne migracije, na ilegalne prehode meje in sodelovanje pri posredovanju pri prehodu slovenske države.

Pa menda ne boste za 36 ljudi, Slovencev, ki bi jim radi prekinili kazen, boste razbremenili zapore, sprejemali poseben zakon? Mimogrede, če smo korektni, jaz dvomim, da so vsi tisti, ki ste jih ujeli in sprocesirali po 308. členu vsi tisti, ki so sodelovali pri teh ilegalnih prevozih ali pa prevozih ilegalnih migrantov. Mislim, da delež tistih, ki ste jih ujeli, ni višji od 40 odstotkov, kakšnih dvainpolkrat toliko je teh še uspelo priti v vse zapore in blokade, ki ste jih nastavili s policijo. Najbrž to vemo vsi, tako kot je s tistimi, ki so, ki so tam sodelovali. Zdaj, vprašanje naslednje, zakaj se je povečalo število tujcev? Schengen se ni odprl, schengenski režim še vedno velja, enako kot je veljal takrat, ko je bila Slovenija schengenska meja. Hrvaška pač opravlja iste naloge, po istih pravilih, z istim režimom in tako naprej. Zdaj, da imamo mi take probleme s temi ilegalnimi migranti, je najbrž problem tudi nekaterih nivojev, ki tam v Bosni usmerjajo kako priti čez slovensko ozemlje v Slovenijo in čez Slovenijo.

Slovenija je žrtev organiziranega vdora ilegalnih migrantov iz tretjih držav tudi, zaradi posredovanja nekaterih naših nevladnih organizacij. In zdaj samo sprašujem ministrico, na osnovi pritiska, katerih nevladnih organizacij, sprejemate ta zakon? Na osnovi pritiska katerih nevladnih organizacij se sprejema ta zakon? tega se ne moremo znebiti, zato ker smo v tem mandatu že sprejemali, na osnovi določenih zadev določene zakone. Eden tak je tisti, s katerim se je oprostilo tiste protestnike v času covida, drugi tak zakon je zakon in tega je predlagala še vaša predhodnica.

Potem imamo Zakon o parlamentarni preiskavi, ki je spet določen del kriminala ven potegnil iz preiskave, potem imamo zdaj blokado neodreditve preiskovalne komisije in zdaj imamo še ta ZIKS, Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij. In zdaj, če mislite, da boste vi s takimi zakoni, kjer rešujete, bom rekel, določene primere, probleme, ki so povezani z določenimi nezakonitimi ravnanji, da boste krepili pravno državo, se hudo motite. Se hudo motite. Najmanj pet zakonov v tem mandatu je takih, ki so povezani s konkretnimi ukrepi zato, da se ščiti določene osebe ali pa določena združenja. Pet zakonov. In ta je eden tistih, ki točno naslavlja točno to, in če mislite, še enkrat rečem, da boste vi krepili pravno državo in spoštovanje pravne države z ukrepi, ki jih predlagate, se hudo motite. Kako naj se počuti državljan, ki ki bo deležen recimo prekinitve prestajanja zaporne kazni ob tem, da je bil udeležen v posilstvu, nekdo, da je zoper otroke, zoper, ne vem, ilegalne, je sodeloval pri ilegalnih migracijah ali pa je bil prodajalec ali pa preprodajalec v primeru drog. Kako mislite, da boste vi okrepili pravno državo, če boste te ljudi predčasno spustili? Zdaj, tu se vsi ukvarjamo s tem ali pa se ukvarjate s tem, kako je nastal problem zaradi pomanjkanja pravosodnih policistov in pa njihovega plačila in pomanjkanja prostora. namesto obnove železniške postaje na Jesenicah ali Novi Gorici bi lahko zgradili dva zapora, taka primerna, po sto posteljami, brez problema. Brez problema. Namesto financiranja nevladnih organizacij, ki ste jim zmetali zdajle stotine milijonov, bi zlahka uredili problem plačila pravosodnih policistov, šolnikov, policistov takih in drugačnih in tako naprej. Nič se ni zgodilo. Ni pa noben problem zvaliti milijonov za, ne vem, nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s proučevanjem spola, z ilegalnimi migracijami in tako naprej, s protesti proti neprimernim vladam in tako naprej, to pa ni noben problem. Tu pa en jok in stok. Še eno vprašanje imam. Poglejte, v Sloveniji imamo celo vrsto zasebnih družb, ki se ukvarjajo z varovanjem. Ali se mogoče ne da s kakšno pogodbo del teh služb angažirati pri varovanju, ne vem, teh zapornikov. Glejte to bi zlahka najbrž naredili, niti drago ne bi bilo, pa imajo usposobljen kader vsi bivši policisti vmes.

in jih morda s podaljševanjem tako imenovanih izrednih razmer, ki to niso, v bistvu pripeljali do, ne vem, da ne bodo niti kazni prestajali, na koncu jim boste še tisto kar preostane kazni odpisali, ne boste tako to naredili, to je pač samo prvi korak, da se bo pripeljal do tega, da boste tiste zapornike, ki so udeleženi v hudih kriminalnih dejanjih takega in drugačnega porekla, predčasno odpustili in jim tudi kazen zbrisali. to? Je to možno, da vi to počnete na tak način? Mislim, da je to katastrofa. Zdaj, 308. člen najbrž ni bil slučajno tak zapisan v Kazenski zakonik, najbrž ima to nek smisel, nek večji smisel. Tveganja, da ga dobijo kogarkoli so velika. Kogar dobijo,

so vsi prišli, ne vem, v treh mesecih, odkar so jih ujeli, do glavnih obravnav. Ta odgovor najbrž bi morali vedeti, ker ker se pojavljajo tudi govorice, da nekateri, ki so bili slovenski državljani, ki so jih zalotili pri tihotapljenju ljudi, niso že pet let bili procesirani. Pet let! Se pravi, da so tudi na tem področju določene izjeme. Z daj pa morda še k amandmajem. Zdaj mi smo za sejo delovnega telesa vložili amandma, ki ga je koalicija, ko je to zagledala, takoj pač hotela popraviti in vložiti nekaj svojega in so to potem predlagali za amandma odbora. Zdaj, to je bilo očitno smiseln amandma, če je zanj glasovala tudi predsednica Državnega zbora na odboru. Zdaj, kolegica Grgurevič, če vi toliko uperjate k nam, kako ne znamo določenih stvari presoditi, razmisliti, narediti smiselne, celovite in ne vem kako naprej, obrnite se na svojo predsednico, ona je glasovala za amandma odbora, ni bila proti. In najbrž, če se, če se, če se pač na tak način lotevate zakonodaje, da ko nekaj vidite, da prepišete, popravite, pa nekaj vmes pustite, potem najbrž ne delate načrtno, sistemsko in premišljeno. Tudi amandma, ki je zdaj vložen, ki ga je vložila Nova Slovenija, je v bistvu ponovitev našega amandmaja z odbora; tudi to, kar smo mi vložili je v tistem 10.e členu, ne, popravek oziroma dopolnitev amandmaja, ki smo ga vložili, to, kar koalicija ni sprejela. In zdaj se tukaj sprenevedate, kako smo predlagali nekaj, kar je, kar je slabo. Z vidika varovanja, ne vem, predvidljivosti v kazenskih postopkih, vidika predvidljivosti in delovanja pravne države so najbrž vsaj te izjeme, ki smo jih zapisali, ustrezno umeščene v ta zakon o izvrševanju kazenskih sankcij. V primeru, o katerem govorite oziroma kar bi vi radi naredili, je vse to, da bo, ne vem, general Majcen odločal o tem, koga se bo predčasno izpustilo, pač po neki proceduri, ki jo ima.

pa strokovnih sodelavcev, ki jih ima, odločal o tem, kdo bo lahko šel prej domov oziroma kdo bo predčasno izpuščen. bile v, ali so urejene pri določenih zadevah, v primeru najhujših kriminalnih dejanj pač ne morejo funkcionirati. In mi smo napisali samo to, da se tisti, ki pač se ukvarjajo, ki so storili kazniva dejanja zoper človečnost, zoper življenje in telo, zoper spolno nedotakljivost, zoper zakonsko zvezo, družine, otroke ter kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdajo prepovedanih drog, omogočanje uživanja ali uporabe prepovedanih drog ali nedovoljene snovi ali postopkov v športu ali prepovedane prehajanja meje. Pač to mislim, da je povsem korektno. Povsem pa razumem, da vas droge iritirajo, da so tudi tukaj noter, zato ker ste pač dali na posvetovalni referendum uporabo prepovedane droge konoplje, ki je, za katero ste tudi v vaši resoluciji o boju proti drogam zapisali, da je najhitreje rastoča droga z veliko posledicami predvsem za mladino. Glejte, mislim, da se s takimi stvarmi kot so, kot ste se jih tukaj lotili v tem delu, ne da urediti. Pa še nekaj, vprašanje. Zdaj

po, ne vem, tolikem času, pač bo lahko prvič prekinjeno kazen imel, pa bo se nekaj zgodilo vmes, da bodo spet neke, neki pogoji za to, da bo šel na prestajanje kazni, pa potem se bodo spet razmere poslabšale in bo spet prekinitev in tako naprej, kako je to urejeno? Prvič, kaj bo z našimi, koliko izpustov bo, kako boste to urejali? So morda primeri pri tihotapljenju z ljudmi slovenskih državljanov, za katere še daljše časovno obdobje ni bil izpeljan kazenski postopek in tako naprej. Cel kup stvari je tukaj povezanih in bi rad

na treh mestih sem bila napačno razumljena. Če se blago, blago izrazim, ker vašemu populizmu, gospod Tanko ne vem, ne vem kako ga naj označim, ker res presega vse meje, kar mene zadeva. najprej o meji, kot pravite, Schengen še vedno velja. Ja, ne, ne velja, veste, meje so se odprle, če ste slučajno spregledali, v mandatu naše vlade. A veste, mejni prehodi s Hrvaško so se odprli. to ste spregledali, izgleda, kajne? No, zato so tudi seveda lažje ti ljudje, torej izvrševalci kaznivih dejanj, seveda meje prestopali, kajne? Tako, da ne zavajati prosim to je točka ena. Potem točka dva, to, da si spet dovolite spuščati na tak nivo, pa v tem delu člane, vaše kolege Odbora za pravosodje, ki so za to, da bi vam mogoče pa stopili nasproti, pustili odprt člen na odboru za to, da se kasneje mogoče o njem pogovorimo, ker vi ste imeli čas premišljevati, kaj boste vložili, vložili pa ste to kar ste pač vložili, kar je nesprejemljivo. Kolegi so vam šli nasproti in vi sedaj to tukaj problematizirate, ampak jaz sem potem pogledala, če vas že zanima, komunikacija med člani odbora. In že takrat je bilo rečeno, moramo si vzeti čas, moramo si pregledati, niso vsi mogoče mogoče eksperti kazenskega prava, a veste, nismo vsi in je prav, da se potem tudi o vašem predlogu razmislimo, ali je v redu ali ni in ni, pač ni. Veste kaj vi predlagate? Tukaj zavajate svoje volivce in to je tretja zadeva, kjer sem bila napačno razumljena, naštevate sedaj, a, posiljevalec, a veste, bo pa izpuščen in ne vem kaj vse. Ne, morate celostno pogledati kaj ste vi, kaj ste predlagali.

obsojencev in tako naprej. Vi pa samo določena kazniva dejanja, razumete, kjer izpuščate huda kazniva dejanja, kot so ugrabitve, kot so ne vem kaj,

Ampak tole, kar je pa zdaj govorila, pa ni replika, to bi morali pa vi odreagirati. Hvala lepa. Pa veste, da se mi sploh ne da. Izvolite, kolegica ministrica oziroma gospa ministrica, imate besedo. Lahko? Okej, spoštovani kolega poslanec, včasih sva se tikala, predlagam, da se tudi danes. Nihče ni vplival na mene, da dam tak zakon v proceduro. Veste, kdaj sem nastopila funkcijo ministrice, povedala sem, da je bil zakon že novembra lani posredovan v proceduro. In ko sem prišla, je bila ena izmed najbolj zahtevnih zadev, poleg drugih znanih v javnosti, tudi stanje v zaporih, zato dnevno sedim s kolegi iz Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, zato sem si šla pogledati stanje na teren v zaporih, kako izgleda, zato sedim s kolegi iz direktorata in poskušamo reševati zadeve. Povedala sem da v zakonu dajemo pravno podlago za to, da lahko predlagamo začasne ukrepe. Sistemske rešitve so druge. Tu predlagamo začasne ukrepe z varovalkami. In ti začasni ukrepi zaradi drugih razlogov obstajajo že danes. Če bi me poslušali, pa če me zdaj poslušate, sem povedala, številke. Na današnji dan je v zaporskem sistemu 128 obsojencev, ki so prestali dve tretjini kazni in imajo manj kot šest mesecev do konca kazni. In za vsakega od tega bo potrebno iti pogledati, glede na to kakšen bo ta zakon in v kolikor bo Vlada upoštevala naš predlog, ali ne obstajajo varnostni zadržki, ki sem jih prej naštela in mislim, da jih ni treba še enkrat ponavljati. Ko sem govorila o številkah, Dob 140 procentov zasedenost, to pomeni, da ima kapacitete 468, trenutno, se pravi, na včerajšnjo jutro jih je bilo zaprtih, jih je zaprtih 659 samo v zaprtem delu. Dob - Slovenska vas

kljub temu, da je bil že presegan, trenutno jih lahko še štiri spravimo v obstoječe kapacitete, od 98 kapacitet jih je 94 zaprtih žensk. Celje 97, imamo jih 160. Koper 106, trenutno jih je v zaporu 166. V Novi Gorici 32, trenutno jih je 31. V Ljubljani kapacitete so 135, trenutno jih je 268. Novo mesto 35 kapacitete, trenutno jih je 37. Odprti oddelek na Igu 27 kapacitete, trenutno jih je 29. V Mariboru kapacitete 140, trenutno jih je 211. Murska Sobota 34 kapacitete, številčno stanje 35. Radeče - prevzgojni dom 47, govorimo o mladoletnikih, trenutno jih je tam 13. Se pravi, če odštejemo Radeče, imamo kapacitete zaporskega sistema v Sloveniji za moške in ženske 1346, številčno stanje 1828 in od tega res prevladujejo moški, žensk, kot sem rekla, jih je 94 94 zaprtih oseb. Omenili ste outsourcing. Ja, tudi sama sem že rekla, da pogledamo kje bi bilo možno najeti varnostne službe in katere naloge bi lahko opravljali in neki pogovori so že potekali. potekali. Povem pa, da vsi, tako pravosodni policisti, direktorji, vsi strokovni sodelavci niso bili navdušeni, da bi najeli zunanje varnostne službe. Smo pa za primerjavo, v preteklosti je bilo potrebno za kuhanje na Dobu,

Celo sem naročila, da bi pogledali, koliko bi stalo in kaj bi bilo potrebno, da bi naredili, tako kot nekatere druge evropske države, da bi najeli zapor kje Še enkrat pa ponavljam, da večina vseh teh zaprtih oseb so tujci. In kot sem prej v uvodu povedala, če bi me poslušali, pa tudi na odboru, pa tudi že, potem v odgovorih, tam kjer so tujci, so priporniki in pri njih te institucije ne veljajo. Tako da, še enkrat, govorimo o začasnih ukrepih, ne novih ukrepih pod varovalkami. Pripravljali smo jih skupaj na Ministrstvu za pravosodje, v Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij. Podpirajo vsi direktorji vseh zaporov. In za nas so zelo pomembni, zaradi tega, ker nam je v bistvu vsak prostor pomemben za to, da lahko servisiramo vse to, kar se dogaja glede kriminala v Sloveniji. Hvala. Želi še kdo razpravljati? Prosim? Replika? Najprej kolega Tanko. Replika, izvolite. JOŽE TANKO (PS SDS): Hvala lepa. Samo vprašanje. Na osnovi te novele zakona bo predvidoma prekinjeno prestajanje kazni koliko zapornikom? To ste najbrž ocenili, ko ste vložili zakon. Vi ste samo povedali koliko jih je z določenimi pogoji, ampak to niso tisti, ki bodo izpuščeni, tisti 128. Vi meni povejte, koliko tistih od, ne vem, tisoč slovenskih zapornikov, ki so v zaporu, bo po tem režimu, ki ga predlagate, katerim, kolikim bo prekinjeno prestajanje zaporne kazni?

Na to vprašanje sem vam odgovoril že na odboru, dejansko, da jih bo pod sto. Številka ocenjena se pač dnevno spreminja. Je 99 takih, ki bi izpolnjevali pogoj za prekinitev kazni. Še enkrat, dejansko tukaj noter so že vkomponirani varnostni zadržki. Tudi ne mislite, da bomo zdaj vrata na široko odprli in da se tudi dejansko obsojenci veselijo tega ukrepa. Ne, oni so v tem trenutku, ko se odredi ta prekinitev kazni, svobodni državljani in na nek način jim v tem času kazen ne teče. Tako da praktično se morajo vrniti nazaj. Tudi ta izkušnja dejansko v času covida, kot smo že prej omenjali, v bistvu so dejansko zaporniki, temu bom rekel obsojenci niso bili navdušeni, skratka smo imeli težave. In tudi v tem primeru jih 99 izpolnjuje pogoj in to ne pomeni, da če bodo nasprotovali temu, jih tudi ne bomo na silo dejansko spravljali na prekinitev kazni. Tako da dejansko številke jih bomo videli šele v praksi, ampak dejansko številka bo manjša kot sto, to še enkrat lahko zagotovim tukaj. Hvala lepa. Imate repliko kolega? Za prijave? Okej, odpiram prijave. Izvolite. Najprej

kjer je bilo izrecno napisano, da se seveda lahko prekine prestajanje kazni zapora obsojencu za čas enega meseca. Tukaj so zdaj trije meseci. Iz kje ste dobili to številko tri mesece? Mi predlagamo en mesec. To je tudi spodbuda tudi za teh 99, kolikor jih smo zdaj slišali. To številko, da vejo, torej, en mesec bom na prostosti za en mesec. Mi bo potem podaljšala kazen in tudi iz vidika človekovih pravic in svoboščin tudi zapornikov, ker imajo še vedno z Ustavo zagotovljene pravice. Še vedno pa tudi, če so zaporniki, mislim, da se tukaj vsi to strinjamo, imajo pravico vedeti za en mesec, ne vem za tri mesece, vi pa v vašem zakonu predlagate tri mesece, in da bo Vlada, dokler bodo še obstajali razlogi in glede na to, da bo teh izpuščenih le sto, bodo ti razlogi še naprej obstajali, pa ne še tri mesece, jaz rečem na pamet, dve leti, tri leta.

Verjamem, da če bi bili na prostosti en mesec, da glih teh kaznivih dejanj ne bi mogli ponovno zagrešiti, kot za časa covida, če pa bo ta ukrep veljal eno leto, dve leti, se mi pa zdi, da zelo hitro lahko se vrnejo na tisto transfer, tista pota, slaba pota. Hkrati bodo pa vedeli, da bodo na primer, če je zdaj čisto primer, če je obsojen, se pravi, tisti, ki je pripeljal ilegalne migrante, na primer šest let zapora, torej za dve leti, karikiram, bo šel na prekinitev kazni, bo točno vedel koliko mu še manjka in kaj je njemu da ne bi ponovil tega kaznivega dejanja. Kaj je njemu to? Kaj boste ga potem ujeli in boste rekli, aha, si ti sicer že v zaporu? Sicer zdaj si izpuščen, ker imamo kadrovsko stisko, ampak zdaj te bomo procesirali, a ne, ampak hkrati si zapadel zdaj na tisti odlok kazni in bo spet na prostosti? Mislim, to smo zdaj, dajmo govoriti o primerih, kot je kolega Tanko rekel, kje so analize v zakonu. Vsak zakon mora imeti številke to pa to pa to, tako kot ste na primer za vračanje covid glob, ste točno vedeli številke, koliko glob in ste znali točno izračunati koliko milijonov evrov boste vrnili iz državnega proračuna tem, ki so kršili odloke. In zato mi predlagamo amandma. En mesec je čisto dovolj časa in na 14 dni se preverjajo ti ukrepi. In tudi to, ta zakonska dikcija zakonodajalca, to smo mi, bi pospešila pogajanja v javnem sektorju za plače, bi pospešila tudi pridobivanje denarja iz načrta za okrevanje in odpornosti za gradnjo novih kapacitet. Saj ne Saj ne govorim jaz zdaj, ko sem v stališču dejal, da bi bilo potrebno zgraditi nov zapor, kot je v Dobrunjah, ker vem, da je to velika investicija, to, ampak poglejte, za teh sto, teh sto, ki bi jih bilo izpuščenih na primer, zdaj o tej številki govorimo, bi se pa dalo relocirati in pridobiti, koliko je 7 kvadratnih metrov za skupinsko oziroma 9 kvadratnih metrov za več ljudi in 7 kvadratnih metrov za enega zapornika, potem si pa lahko vsak izračuna, koliko kvadratnih metrov bi potrebovali. In to so interventni ukrepi, tak zakon bi jaz takoj podprl. Tole pa ni ničemur podobno. In ne nazadnje, spoštovana ministrica, vi ste dejali, da veste sicer, da gasite požar, ampak vi ste v prikazu sodelovanja javnosti pri pripravi predloga zakona zapisali, da je ministrstvo že 14. novembra 2023 poslalo v strokovno usklajevanje novelo zakona ZIKS. Vlada pa ste, da potrebujete, danes je september, deset mesecev, eno leto, da potem, kaj, pogasite požar.

dajte se s tem ukvarjati. Deset mesecev se ukvarjate, pol pa slišimo s strani Lene Grgurevič, da smo mi tik pred odborom vložili amandmaje. Ja, če je po nujnem postopku, spoštovana, jaz sem izvedel v ponedeljek, prejšnji teden, da se moram pripraviti na to novelo zakona, ki je, bodimo reči, mislim, recimo bodimo iskreni, kar kompleksna, glede na to kaj zdaj vse poslušamo. Potem je bil pa odbor in seveda smo vložili tik pred odborom, ko je postopek, sam sem pa rekel, da se ne strinjamo z nujnim postopkom, da bi enostavno lahko šel po rednem postopku, zaradi mene tudi po skrajšanem postopku, ker notri zasledujete, tudi odločba Ustavnega sodišča, sodišča, ampak ne, vi greste po nujnem postopku, zato da se čim prej to prikaže javnosti spet, ko je morda opozicija nesramna, ki nasprotuje, po vaše dobrim rešitvam, hkrati pa želite pokazati javnosti, pa morda tudi generalnemu direktorju, kako vi delate, ker po nujnem postopku predlagate zakon, po nujnem postopku, samo zaradi tega, da ne bi širša javnost ali pa strokovnjaki na tem področju videli lukenj in vam jih pokazali, da se vam ne bi bilo potrebno ukvarjati s temi stvarmi. In še enkrat, to je pa nekako replika na kolegico Tacer, jaz sem šel še enkrat gledati ta zakon iz časa covida, glejte, tukaj jasno piše, (nadaljevanje) zavoda za prestajanje kazni odloči, da nekomu prekine kazen za čas enega meseca, kadar ne obstajajo varnostni zadržki. Torej je bila varovalka dana. Tukaj je ni, tukaj ne piše nobenih varnostnih zadržkov. Vi sicer citirate potem 82. člen, ampak to je izjema 82. člena, spoštovana kolegica, to je izjema. Ja, je. Ja, poglejte zakon. Imate prvi odstavek, imate drugi odstavek 82. člena, tukaj ste pa vi kopirali, ne glede na, čakajte, bom našel, sekundica, no, zdaj bom pa še jaz uporabil tisto kar ste prej vi rekli. Pa ne piše teh razlogov. To jih sicer generalni direktor ponavlja, to drži, da jih on ponavlja, da bo on s tresočo roko podpisoval te izpuste ali pa prekinitve ali pa odloge, ampak kot sem dejal na odboru, kaj pomaga državljanu, državljanki, materi, komurkoli tresoča roka generalnega direktorja Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, če bo ta takrat svoboden državljan zopet naredil kaznivo dejanje posilstva, umora, pretepa zaradi mene, ker prej smo slišali, da pretep ni nobeno hudo kaznivo dejanje, čeprav lahko močno poškoduješ človeka ob tem kaznivem dejanju, ali pa dilanja dilanja z drogami ali pa tihotapljenja ilegalnih migrantov. In jaz mislim, da naš amandma je bil tako na odboru sprejet s strani koalicije, tiste, tisto tihotapljenje ilegalnih migrantov črtali oziroma niste odnesli noter, zdaj to popravlja tako Nova Slovenija kot mi, in jaz mislim, da je to čisto primerno, da se to oziroma nujno je to, da se ta naš amandma sprejme, nujno. Pa s tem še vedno ne boste rešili ne plač, ne kapacitet oziroma prostorskih zapletov, tega ne boste naredili.

ker nisem bil minister, nisem bil državni sekretar, sem poslanec dve leti in par mesecev, tako kot vi, Lena Grgurevič, nič več in nič manj. In da boste zdaj meni tukaj solili pamet - ne. Bom pa glasoval po svoji vesti in bom glasoval tako kot vi. In na koncu smo mi tisti odgovorni, spoštovani, zakonodajalec odgovoren, za kakšne rešitve tukaj glasuje, niti ne ministrica niti ne generalni direktor Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, nas 90 oziroma toliko kot nas bo sedelo pri glasovanju. In tudi javnost, tudi slovenska javnost in državljani in državljanke bodo potem vas poklicali na odgovornost, ko bo kdo od izpuščenih naredil kakšno kaznivo dejanje. In zato vas še enkrat prosim, spoštovana koalicija, podprite naš amandma, ki daje to varovalko, da se to ne bo zgodilo. Hvala.

te novele v prvem odstavku navaja, da v primeru, da so ugotovljene te zaostrene varnostne razmere zaradi kadrovskih in prostorskih težav - kar je bilo tudi obrazloženo kako je to treba obrazložiti sploh, da so izpolnjeni pogoji, da so te izredne razmere ugotovljene -, da se to šteje kot dodaten razlog za prekinitev prestajanja kazni zapora po prvem odstavku 82. člena. A ne, prvem odstavku so navedeni razlogi, zakaj se prekine zapor in seveda, če se po tem členu, če je to dodaten razlog, se tudi postopek odpelje po tem členu. Seveda morajo delovati postopki v okviru zakona, a ne, treba ponovno naštevati, v katerih primerih se prekinitev izvede. Prekinitev se izvede po zakonu, ki ga danes noveliramo, in to je pa potem v drugem odstavku, a ne. Tako, da to se meni zdi čisto razumno, je pa morda tudi koristno za javnost, da smo zdaj to ponovno razčistili. In v vsakem primeru posebej se bo presojalo, se bodo presojali vsi ti elementi, posebej tudi kakšno kaznivo dejanje je bilo izvršeno in

vsa določila 82. člena se uporabljajo tudi pri tem in tukaj so posebej napisani, kateri, katere okoliščine se morajo upoštevati pri presoji varnostnega zadržka. Hvala.

trdite, da zakonska dikcija pri presoji varnostnega zadržka se upoštevajo vse okoliščine, ki bi lahko vplivale na zlorabo prekinitve prestajanja kazni zapora, kot so osebnost obsojenca, njegova varnostna ocena, nevarnost izmikanja, nadaljnje prestajanje kazni, delež prestajanja kazni, vrsto in način storitve kaznivega dejanja, kajne, vi jih samo nekaj upoštevate, tu pa so vsa zajeta, vsa se morajo upoštevati, kajne, odziv okolja, kjer je bilo kaznivo dejanje storjeno in zlasti oškodovancev in tako naprej. Se pravi, vi zavajate ljudi. To je določno. Pri presoji varnostnega zadržka se upošteva vse okoliščine. Pika. In vi trdite lastnim volivcem, lažete, da je to zgolj izjemoma, tako da ali ne razumete ali pa lažete. Zdaj si izberite, je čisto vseeno. Popolnoma napačno navajate oziroma zavajate lastne volivce. Moram se odzvati, da na nekatere neverjetne predloge tukaj, da bi naj sprivatizirali celo čuvanje torej zapornikov. takšnega, jaz sem zgrožena. Ni vam dovolj, da ste sprivatizirali zdravstvo, ni vam dovolj, da ste sprivatizirali, ne vem, sodne izvršitelje, da ljudje ne vem koliko zdaj plačujejo, tako upniki kot dolžniki. Vi bi sprivatizirali prav vse v tej državi. Razprodali ste državo, uničili vse firme in zdaj bi vi sprivatizirali še, še varstvo zapornikov, se pravi kritično infrastrukturo. Pa jaz kaj, sploh ne morem verjeti svojim ušesom, da kaj takšnega slišim. Potem poslušamo tukaj, tukaj si dovolijo govoriti o tem, da naj namesto železniške postaje mi zdaj dajemo torej denar za pravosodne policiste. Nujno je potrebno dati, ja, in urediti plače, ki ste jih vi spravili na takšen nivo, ki jih je vaša napačna politika. In to niste vi gospod Hoivik, ko govorim vi, pač pa tri vlade Janeza Janše. Tri Vlade ste bili vi, da, torej SDS, niste tako pomembni, da bom jaz tukaj o vas, poslanec Hoivik, osebno govorila. Vi, s tem sem mislila tri vlade Janeza Janše, ki je imela čas, da dvigne plače, popravi razrušen plačni sistem, zaradi katerega so tako pomembni, tako pomembna delovna mesta za nek sistem delovanja države, kot so pravosodni policisti, kot so policisti, kot so gasilci in tako naprej, podplačani, to je plod tudi tudi vašega, treh vlad Janeza Janše. Imeli ste priložnost to popraviti, niste tega storili, zato nehajte s to dvoličnostjo, lepo prosim. Prepisovati, spet, kar govorite, te ukrepe za Covid za en mesec. Ja, kaj mislite, da se bo v enem mesecu popravila, ne vem, se bo kar povečala zaposlenost ali kaj? To se bo lahko storilo, ko bo sprejem, ko bo popravljen in upam, da čim prej, sistem plač v javnem sektorju, kar se, česar se je pa lotila zgolj ta Vlada. Uničili ste ga pa tudi vi v treh vladah. Da se bo vlagalo namesto v železniške postaje, ste rekli, v pravosodne policiste. Mogoče bi pa tiste milijarde, ki ste jih za TEŠ6, kajne, porabili, mogoče bi pa tiste milijarde namenili, da ne govorimo o vseh drugih korupcijskih aferah. Ne vem, kako si dovolite sedaj omenjati vlaganje v železnice. Tudi tako ponižujoč odnos članov, poslancev stranke SDS do direktorja Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, ki si aktivno prizadeva za to, da reši

Katera nevladna organizacija, kar povejte, imenujte jo gospod Tanko ali pa ne zavajajte, pa da ne bomo začeli govoriti o nevladnih organizacijah, mogoče s področja cerkvenih institucij in to, katerim letijo tudi milijoni. Zadržite se, da ne bomo seznamov začeli ven vleči. Tako da dalje spet ponavljate, v eno prepoved prepoved vstopa v Republiko Slovenijo. Zakaj smo mi izpustili tukaj zdaj torej prepovedane prehode meje? Ja, vi bi najrajši te tukaj zadržali in to ste tudi z vašimi napačnimi spremembami zakona povzročili, da tukaj torej te, ki po domače povedano tihotapijo ljudi ostajajo v Republiki Sloveniji. To stane državo, tak zapornik 50 tisoč evrov letno, ker je treba tudi prevode za te ljudi, to ste vi sproducirali. In vi bi jih tu čim več, namesto da bi po hitrem postopku rekli, prepoved vstopa v Slovenijo in tako naprej, ne, ne, ne, tukaj naj bodo zaprti osem recimo, to ste vi določili. 50 tisoč evrov stane na leto tak zapornik. Slišala sem tudi, ko sem poslušala Odbor za pravosodje je, recimo, za zdravstvene storitve v enem letu 300 tisoč evrov, 300 tisoč za enega. To so pa vaši super predlogi. Kar se mene tiče, bi bilo najboljše, da čim prej zapustijo našo državo, da se jim prepove vstop storilcem kaznivih dejanj, tujcem, in da nimamo da nimamo ne teh stroškov in ne tega, da se tukaj navezujejo stiki in tako naprej in se lahko še še slabše vse skupaj konča oziroma je vse skupaj slabše po vaših spremembah.

To je žalostno, tako da raje se zadržite. Potem pa, če gremo dalje še, tam je kolega Horvat, vidim, da si je premislil, glede Sodnega sveta je tukaj bil tako zaskrbljen, nazadnje je še za mano ponavljal, Vesna, kako Sodni svet ne izbira sodnikov po transparentno, kako kako na tajno glasuje in tako naprej. Raje bi se Sodni svet s tem ukvarjal, sedaj pa tukaj tako problematizira, kot da je nek odvetnik Sodnega sveta. Točno to a ne? Vložil je tudi sedaj neke zadeve, ki bi lahko,

v čem? V ničemer. In kako se kaznovalna politika občutno spreminja, kar je popolno, popolno... V čem? Gre za začasne ukrepe zaradi urgentnega stanja. In to smo povedali stokrat. In kadar gre za urgentne razmere, če za vas 200 procentna zasedenost zaporov, ni urgentno stanje, je potem pa ne vem, in takrat je pač treba nujno ukrepati in zato se sprejema zakon po nujnem postopku, pika. Ne mi tukaj s Sodnim svetom, ki je pa pod vašo Vlado, - kaj počel? - na zahtevo politike, ki ste jo tu zganjali, je vrhovne sodnike klical, da morajo mu diplome nositi kazen. Sramota. To je sramota... Za vas je prav, seveda. Izgleda, da s Sodnim svetom v redu sodelujete. Tako da s tem se pa strinjam... Potem, da vidim kaj še imam zapisano... Gospod Tanko izpostavljam, da se izgleda splača biti na sociali, da se splača biti kriminalec, ja, izgleda na žalost, tudi pod tremi vašimi vladami smo očitno prišli tako daleč, da so te zadeve na žalost takšne,

svojim volivcem. Jaz sem samo vprašal, zakaj ni zapisana takšna dikcija, kot je bila zapisana v covid zakonu oziroma proti covid zakonu iz oktobra 2020, in sem navajal, jaz nisem nič zavajal in popolnoma razumem dikcijo vašega člena, torej 10.č člena oziroma tukaj je ta 3. člen, če tako gledamo, novele. In kar mi predlagamo spoštovani, zdaj me pa dobro poslušajte, je pa to, ne želimo si scenarija, da nam bo generalni direktor, kot je dejal na odboru dejal, veste jaz s tresočo roko podpisujem prekinitve kazni, odlok na primer kazni ali podobne stvari, mi dajemo v zakon varovalko in s tem ščitimo generalnega direktorja Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij. Mi njega ščitimo s to varovalko, da mu ne bo potrebno diskrecijsko podpisovati, kajti v zakonu, spoštovana poslanka Lena Grgurevič, predsednica Odbora za pravosodje, pa predlagate, da bo on s tresočo roko o tem odločal in seveda obveščal mesečno ministrico za pravosodje. In mi predlagamo še enkrat, da za kazniva dejanja, ki jih je posvojila koalicija na odboru, dodajamo še kaznivo dejanje prehajanja meja ozemlja naše države, torej za tihotapce ilegalnih migrantov, da tukaj pa izjem pač ni, in to je vse. Vi pa zdaj to črtate z amandmajem na tej izredni seji. In potem, ko bo kaj narobe, bo sicer generalni direktor lepo rekel, jaz sem s tresočo roko to podpisal, prekinitev kazni za tri mesece, pa za šest mesecev, pa za eno leto, ampak na koncu bo pa Lena Grgurevič mogla pogledati v oči tistemu, tistemu človeku, tistemu svojcu, kateremu družinskemu članu se bo kaj zgodilo s strani tega, ki bo na prekinjeni zaporni kazni in bo takrat svoboden, to boste pa vi, gospa Lena Grgurevič odgovorna. Hvala. Hvala lepa. Besedo, repliko ima kolega Tanko, izvolite. JOŽE TANKO (PS SDS): Hvala lepa. Jaz mislim, da me je Lena Grgurevič narobe razumela. Jaz sem ministrico vprašal, katere nevladne organizacije eventualno stojijo za to novelo, zato ker so njihovi člani udeleženi in so bili ujeti pri transportu ilegalnih migrantov preko slovenske meje in po Sloveniji. Dejala je, da nobena, ampak nisem čisto prepričan, zato ker spremembe tistih štirih zadev, ki sem jih prej naštel, so povezane z nekimi pritiski zadaj in smo sprejemali tudi spremembe Kazenskega zakonika, preiskovalne komisije se ne odredi, Potem ste vračali denar UNIM in tako naprej, ki so bili pri covidu. Druga stvar kar je, mi se ne zavzemamo, da bo šel oziroma se nismo postavili tako, da bi šli ti migranti čim prej preko slovenske meje. Mi smo se odločili za to, da jim preprečimo vstop na slovensko ozemlje in predlagali smo tudi mimogrede aktiviranje 37.a člena Zakona o obrambi zato, da bi se še vojska angažirala na meji. To ste vse podrli in vse odpravili in zdaj imamo na val migrantov po suhem, po kopnem, po avtocestah, po stranskih cestah in tako naprej. Zadnja Janševa vlada, gospa Grgurevič, je bila toliko časa približno na oblasti, kot ste zdaj vi, ampak vi ste intelektualci, to je treba priznati. V tem času niste naredili popolnoma nič, kar zadeva plače, pa ste si zapisali sami v določbo, ki jo je prej citiral kolega Hoivik, niste z zdravnikom uredili nič, kljub dvakrat podpisani pogodbi. In še nekaj, vaš predsednik vlade se je že v kratkem zdaj zlagal že, kar zadeva pismo Von der Leynove, ki je rekel, da ga ni, pa je. Vi uredite laži v svoji poslanski skupini, v svoji Vladi in v svoji koaliciji. Pa še vprašanje koliko ministrica je povprečen čas? Na to mi niste odgovorili, za procesiranje tistega, ki ga dobijo pri prevozu ilegalnih migrantov preko slovenske meje? In če morda veste, če obstaja kakšen primer, ki se je zgodil pred petimi leti, pa še ni procesiran. To najbrž morate vedeti, ker spremljate, pač, imate poročila pravosodnih organov. Hvala lepa.

To pa popolnoma napačno, oprostite, interpretirate. Meni je odgovoril, se pravi z repliko, kje bi naj bila napačno razumljena, na kar je gospe ministrici spet tako že prej

najlepša hvala. Lahko? Ko govorimo o pristojnostih, generalni direktor ugotovi na sto razlogov zaostrene varnostne razmere, poda pobudo ministru, minister poda predlog Vladi. Ko pa govorimo o posameznih, kjer imate napisano direktor zavoda, tisto, kar je bilo tudi rečeno, bo s tresočo roko, govorimo pa o direktorjih vsakega posameznega zavoda za prestajanje kazni zapora. Kar se tiče teh postopkov, da bi pet let trajalo to, kar ste izpostavili, po Zakonu o kazenskem postopku ni možno. Da bi pa imeli analizo, koliko posamezen primer traja, od tega, ko policija privede in ko se vse sprocesira, do takrat, ko je obsojen, pa žal trenutno ne morem reči, razen to, da se postopki podaljšujejo. Tudi zaradi tega, ker vedno ne moremo zagotoviti prisotnost pripornika na sodišču, ker enostavno nimamo dovolj pravosodnih policistov in je potrebno obravnave tudi zaradi tega predstaviti. Hvala. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Kolega Hoivik, imate repliko ali ali imate razpravo? Ker mislim, da imate razpravo. Ker gospa ministrica je odgovarjala le gospodu Tanku, tako da ne vidim, kako bi lahko vi zdaj dali repliko? Prosim? Ne, gospodu Tanku je odgovarjala. Jaz predlagam, da opravimo ta krog do konca pa se prijavite na razpravo, prosim. Besedo ima magister Darko Krajnc, izvolite. Hvala, predsedujoča. Spoštovana gospa ministrica, gospod direktor in kolegi poslanci! Glede na to, da smo v petek, 4 ure razpravljali o tej tematiki, da smo večino teh tem že tam predebatirali, vse te pomisleke tam odprli sem mislil, da danes ne bom razpravljal. Ampak glede na to, kar je bilo izpostavljeno glede amandmaja, najprej. Amandma smo pustili odprt zato, ker se nismo strinjali z amandmajem SDS, ki je taksativno naštel in na koncu naštel tudi tiste kaznjence, ki so v bistvu jedro tega problema. To pomeni, tuji državljani, ki jih imamo tu 786 iz 64 držav.

tako da je že to problem, da imamo te ljudi, ki nam kapacitete zasedajo. Zdaj danes tu notri je bila razprava o vsem možnem, od nevladnikov do pisma von der Leynove, do ne vem kakšnih pobud, konoplje in ne vem kaj vse, kar ne spada v ta zakon. Bilo je tudi veliko govora o plačnem sistemu. Plačni sistem v Sloveniji je star 15 let - se ve, kdo ga je uvedel takšnega. Prejšnja vlada, vaša vlada je 2021, 19. januarja rekla, da bo ta plačni sistem 2021 prenovila. Očitno ni uspelo. Vsi veste, da je to trd oreh in upam, da zdaj, ko gremo proti koncu, da bomo uspeli ta plačni sistem do te mere urediti, da bodo vsaj nekaj teh nesorazmerij rešili na dolgi rok in da bomo tudi za take poklice uspeli imeti kadre. Zdaj imeti ocene varnostne situacije za izvedbo ukrepov, jaz mislim, da take stvari moramo prepustiti stroki. Imamo stroko, ki to vodi, vodi, številke so bile predstavljene. Zdaj vlivati cel kup nekega nezaupanja, celo namigovanja, da bi naj ta predlog zakona nevladniki prinesli v parlament pa podobno, to vedno znova počnete pri večini večini teh različnih predlogov zakonov zgolj zato, da skušate prikazati neko neresnost te Vlade in pač imate svoje manevre, s katerimi se pač kot opozicija poslužujete v fazi postopkov. Zdaj rehabilitirani ljudje, ki so že toliko časa v zaporu, jih je tako ali tako potrebno potem pripraviti na življenje v skupnosti, na vključevanje v skupnost, in če se izkaže, da so določeni od tistih že pred iztekom zaporne kazni lahko izpuščeni na prostost brez varnostnega tveganja, in glede na situacijo, da imamo zasedeno 140, 150 da imamo nujne razmere, garje, nalezljive bolezni in drugo, se je potrebno vprašati, kako pa sicer rešiti. Seveda izgradnja zaporov je eno, ampak to bo še trajalo. Neke druge države so tudi najemale zaporske kapacitete, na primer Danska na Kosovem, Belgija, Norveška na Nizozemskem - treba se je vprašati, koliko to stane. Za 300 zapornikov, recimo letno 15 milijonov, samo najem na Kosovem, za Dansko je bil podatek. Tako, da tudi o takih stvareh kar tako lahkotno mahati, ni resno. Tudi to strašenje s koliko je kar naenkrat migrantov in da trume migrantov se valijo zdaj po cestah, pa tu, ko ni več ograje, jaz ne vem, kje vi to vidite, na kateri televiziji ali kje, ali ste bili na terenu. Jaz tega nisem zaznal. Očitno pač radi pompozno predstavljate stvari, dramatizirate in pretiravate. Zdaj alternativo za izgon iz države, za tuje državljane in predajo tujim varnostnim organom smo tudi že izpostavljali; v tistih primerih, kjer bi bila mogoče, bi bilo potrebno to seveda dosledno izvajati. Kar se pa tiče amandmaja, pa smo že takrat na seji odbora povedali, da se bomo tudi glede na priporočilo Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora uskladili do te seje ali je tak amandma sploh smiseln in potreben glede na to, da imamo v Kazenskem zakoniku v 82. členu in še v povezanih členih točno navedene stvari, ki so kot neka varnostna klavzula pri takšnih ukrepih, kot so predčasni odpusti ali pa začasni odpusti iz zapora. Jaz se zahvaljujem stroki, da je pomagala to pripraviti. Pač glede na stanje, kakršno imamo, to moramo sprejeti in bom seveda to podprl. Sam bi si pa želel, da bi bila razprava malo bolj usmerjena v to, kar res obravnavamo, ne pa vse možno, in tu že zdaj spet smo 3 ure, pa še očitno 2,5 ure imamo časa za take razprave. Hvala lepa. Besedo ima kolega Andrej Poglajen, izvolite.

da za izgon tujcev, spoštovana koalicija in spoštovana Vlada, potrebujete samo spremembo dela tretjega odstavka 44. člena KZ, ki govori: Izgon tujca iz države se sme izreči samo kot stranska kazen ob kazni zapora. Samo besedo izgon tujca umaknite iz tega dela, pa boste lahko reševali problematiko, ki se pač dogaja v zaporih. Zdaj, če pogledamo številke, ki bodo to, kar sem sedaj povedal, še bolj poudarile. Na odboru ste poročali o številkah ljudi oziroma ljudi, ki prestajajo kazen na podlagi izrečenega, in sicer, če odštejemo slovenske državljane, imamo trenutno v zaporu približno 740 ljudi, tujcev, iz 44 držav, kot ste že omenili, ki prestajajo kazen zaradi tega člena. z enim, z eno majhno spremembo tretjega odstavka 44. člena, lahko vse te ljudi izženete iz države. Tako, da spoštovana gospa Grgurevič, jaz mislim, da če ste res taka pravna strokovnjakinja, kot trdite, vam za vas to ne bo noben izziv. Ko pa omenjamo NVO-je in ostale zadeve, ki mislim, da dejansko stojijo za tem zakonom, pa vam bi rad prebral eno poročilo PP, policijske postaje Črnomelj, v katerem navajajo citiram: "V Bosni in Hercegovini so predstavniki nevladnih organizacij migrantom delili navodila, kako naj ravnajo, ko pridejo na ozemlje Republike Slovenije, da ne bodo vračani v Republiko Hrvaško. Eden izmed navodil so izročili migranti pri policijskem postopku. Na letaku so navodila kako naj ravnajo ob vstopu v Republiko Slovenijo in se izognejo vračanju nazaj v Republiko Hrvaško ter kontaktne telefonske številke nevladnih organizacij Slovenske filantropije, Association Odnos in Pravno informacijskega centra nevladnih organizacij PIC." Sedaj pa, spoštovani gospod direktor, pa žal mi je, da danes tudi ni zraven predstavnika sindikata; ko pogledamo finančna sredstva, ki so jih te organizacije dobile od 25. 5. 2022, se pravi z nastopom Golobove vlade, ne govorimo o tisočih evrih, ne govorimo o 10 tisočih evrih, niti ne o 100 tisočih evrih, o milijonih, in tam se skriva denar, ki bi reševal plače vaših zaposlenih, ki so izviren problem današnje situacije. Hvala lepa.

ne razumete sploh, za kaj gre. Še enkrat vam moram povedati, res, preden se me spravite podučevati, drugič se raje, ne vem, pokličete kakšnega odvetnika, če vam strokovci ne znajo pomagati, pa ne govorite takšnih neumnosti. Še enkrat, vi ste povzročili tudi velik delež težav, ker ste tako povišali kazen in kot ste sami rekli, mi smo jim želeli preprečiti vstop, vstop v državo in ste za to dali višje kazni, kot recimo za posilstva in zlorabe mladoletnikov in tako naprej. To se vam zdi huje, kajne? Ampak, učinek je prav nasproten, a veste, žal. Zmotili ste se, napačno ste presodili in to, kar ste rekli, da potrebujemo spremembo, torej izgon tujca iz države, ja pač, motite se. Ne razumete prav, kajne? Namreč, kazni zapora, in to je problematika ZIKS-a; zapori so polni. V primeru zaporne kazni imamo težave, česa vi ne razumete? Se sme izreči izgon tujca iz države, kaj ne razumete zakona? Mi imamo težavo in zato sprejemamo nujni zakon, ker so zapori polni in v primeru izrečene zaporne kazni se lahko izreče izgon tujcev oziroma prepoved vstopa v Republiko Slovenijo, zato prosim, ne dovolite si meni podučevati, ampak se raje posvetujte s kom, preden govorite neke neumnosti. Oprostite.

predlogov. Če ste želeli govoriti o repliki kolegice, bi o tem morali govoriti. Govorili ste pa vsebinsko, ne pa postopkovno. In prosim, da pri postopkovnem predlogu poveste točno kateri člen je kdo kršil. Predlagam, da odpremo nove prijave pri členu. Vem, da je interes. Prosim.

Zelo na kratko. Ni smešna tematika, spoštovani v Svobodi. Spoštovana ministrica, res je, tisti, ki bodo podpisovali prekinitve kazni, seveda to ne bo gospod Majcen oziroma generalni direktor, to jaz vem. Ampak on je sam na odboru dejal, da je sam dostikrat s tresočo roko podpisoval takšne sklepe na Dobu, kjer je tam 20 let delal, hkrati pa je dejal, poglejte, zdaj bom pa njega citiral iz odbora: "Vse kar bomo delali bomo delali s tresočo roko." Nenazadnje je pa generalni direktor Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, če ne subjektivno pa vsaj objektivno odgovoren. In tudi odgovoren, ker je danes sedel tukaj na izredni seji, ker je sedel na matičnem delovnem telesu in zagovarjal vaš zakon. In mi ščitimo, potem pa ne gospoda Majcna, se oproščam, če sem direktno njega, potem pa ščitimo vseh pet oziroma šest direktorjev teh zavodov, kolikor, se mi zdi, da jih ima Republika Slovenija. Torej, institucij, ki bodo morali po zakonu oziroma bodo naprošeni, da bodo podpisovali te prekinitve kazni. Potem je pa to še huje, ker tukaj je imel gospod Majcen priložnost se izjasniti in verjamem, da je sam v stiski, verjamem, tudi to je dejal na odboru in da je čisto iskren pri svojih namenih. Ampak kaj pa potem s temi direktorji teh zavodov? Kaj pa potem z njimi? Bodo oni pogledali v oči tem ljudem, ki bodo lahko v stiski, ko bo nekdo izpuščen zaradi kaznivega dejanja, tudi posilstva, tudi uboja, tudi drugih kaznivih dejanj, storil ne v tem trimesečnem roku, ampak v enem letu ali dveh letih? Kajti toliko časa vemo, bo glede na statistike bodo veljali ti odloki. Kdo bo potem odgovarjal? In še enkrat, kar mi predlagamo, kar mi predlagamo, in danes smo slišali, da je edina odgovorna za to, da se ta amandma, torej amandma odbora, ki je vsaj delno zasledoval naš amandma, vsaj delno, da se je črtal zaradi Lene Grgurevič. Tako je ona sama dejala, da ko je pogledala to, je rekla, to pa črtamo, to pa črtamo. In ni isto, spoštovani, ni isto, kar piše v tistem odstavku člena ZIKS-a, kjer so varnostni zadržki oziroma kaj se vse preverja. Ni isto. Mi dajemo varovalko, da direktor podpiše za zapornika kaznivega dejanja obsojenega, ne vem, na eno leto, da gre za tri mesece na svobodo, ker je, ne vem, ponaredil to in to in je pač zagrožena kazen eno leto. Tukaj jaz res nimam problema. Zdaj bom tudi tako rekel, čisto pavšalno, nastradala bo država, javne finance, če bo ta človek isto ponarejeval v tistem obdobju, ko bo zunaj. Ko gre pa za druga kazniva dejanja, ta smo pa eksplicitno navedli, je pa to druga slika. In tudi sam generalni direktor, zdaj bom pa spet citiral, je dejal, "da nihče ne more ugibati, kako se bo obnašala kriminaliteta." Je tako, gospod generalni direktor? In kdo lahko napove,

in je veljal v resnici, samo ukrepi so veljali dva meseca in še en teden, do 31. decembra 2020, potem je sicer vlada imela možnost podaljšati to za tri mesece je imela. Kar pa vi predlagate, je pa podaljševanje v nedogled dokler se ta kadrovska situacija ne izpopolni. In če ne bo plačne reforme 1. 1. 2025, se bo to nanašalo za celo leto 2025, kajti spoštovani, vi ste dali tam besedico ali, torej ali kadrovska podhranjenost ali prostorska stiska. Torej tudi, če mi zgradimo sedaj deset novih zaporov, če bo kadrovska, kadrovska stiska, še vedno stiska, bodo ti odloki veljali in ti ljudje bodo izpuščeni in ti ljudje bodo svobodno hodili po Republiki Sloveniji, zato predlagamo naš amandma in s tem zaključujem svojo razpravo glede tega 3.a člena. Hvala.

To kar sem tudi na odboru povedal, pa lahko še enkrat ponovim v bistvu tudi to, bom rekel, podpis tresočo roko, dejstvo je, da je lahko problematična 1 ura, ni potrebno en mesec. Nikomur ne vidimo dejansko v glavo, ampak dejstvo je, da dejansko je sistem izvrševanja kazni naravnan tako, da praktično že s prvim dnem, ko pride nekdo na prestajanje kazni se z njim ukvarjamo in ga dejansko poskušamo v bistvu spremeniti oziroma ne spremeniti, ampak skratka vrniti boljšega nazaj v družbo. Temu so potem namenjene različne obravnave, skratka, ves ta manko, ki se je zgodil v preteklosti in je tudi nekoga pripeljal v zapor, vsak pride v zapor z nekim razlogom, je seveda potem trud strokovnih služb, sodelavcev in moje ekipe, da na nek način probamo dejansko ta manko pri posameznikih nadoknaditi in dejansko potem praktično jih vračati nazaj v družbo, boljše. Ja, vsaka taka stvar je tvegana in tukaj dejansko nosi odgovornost direktor zavoda, nosi odgovornost, vsi tisti, ki v tem procesu odločanja tudi sodelujejo, saj direktor sam ne more odločati, enostavno ima za sabo ekipo, ki mu seveda predlaga in dejansko tudi sledi temu predlogu ali pa tudi ne. Tako, da tukaj enostavno po tej razpravi, ki jo poslušam, nič več tveganja ne bo, kot ga imamo že sedaj. Mi že sedaj opravljamo zelo tvegano nalogo oziroma tvegano dejavnost, kjer v bistvu se lahko zgodi, lahko pa tukaj tudi povem, pa se tudi dejansko lahko pogleda po letnih poročilih, zlorab je izredno malo ali jih skoraj ni dejansko pri teh naših odločitvah. Ne morem pa tukaj z gotovostjo reči, da se ne more zgoditi, ker na nek način nikomur ne vidimo v glavo. Lahko so njegovi nameni dejansko popolnoma iskreni, in ko se pač vrne spet nazaj v domače, ali pa bom rekel, v neko patološko okolje. Se lahko kakšna stvar ponovi,

Torej, kolega, jaz na vašem mestu res tega covid časa ne bi preveč omenjala, kaj ste vi počenjali iz tedna v teden, pa kako ste vi potem te ukrepe izvajali, ker se vaših ukrepov, ko ste zapirali otroke, dijake, pa ko ste se spravljali nad ljudi, pa ko nismo smeli

Še enkrat, poslanec Hoivik v eno razlaga in ponavlja, da vi ste predlagali te amandmaje tako, da izjemne bo. Ne zavajate svojih volivk in volivcev, to je popolna, če se blago izrazim, izmišljotina. Izpustili ste, recimo,

Kaj ste recimo vi zdaj torej storili, da bodo ljudje razumeli? Torej, nekdo, ki je sodeloval v pretepu in to ni storitev, kaznivega dejanja telesne poškodbe, ampak je sodelovanje v pretepu, recimo. Za takšnega ne bi smel veljati ta ukrep prekinitve. Koga pa ste izpustili? Katera kazniva dejanja ste pa recimo izpustili? Izpustili ste ugrabitev. Za ugrabitev pa recimo lahko direktor, po vašem, če je nekdo nekoga ugrabil, to pa ni tako hudo, kajne, kot sodelovanje pri / nerazumljivo/? Tu pa lahko direktor recimo odobri prekinitev. Mučenje ste izpustili. Mučenje tudi ni tako hudo, a ne? Kot recimo, ne vem, ali pa kot recimo povzročanje nevarnosti, to tudi je tako hudo, da ne smete? Mučenje ni, torej ugrabitev ni. Tukaj lahko, gospod direktor, če kdo koga muči, če kdo komu protipravno odvzame prostost, če kdo koga ugrabi, prejemanje podkupnin recimo pri volitvah, tudi zloraba uradnih položajev. Se pravi, vse to za člane SDS res ni tako problematično. Tukaj gospod direktor lahko izpušča te s tresočo roko,

povsem neprimerno, kar na mečete nekaj po nekem vašem ne vem sploh kakšni logiki, ker je ni, a ne? Medtem ko še enkrat, sedaj obstoječa zakonska določba ZIKS jasno in ustrezno nalaga direktorju, da upošteva vse okoliščine pri vseh kaznivih dejanjih, vrsto, način storitve kaznivega dejanja. Se pravi, kadar gre za takšna huda kazniva dejanja, sploh ne pride v poštev, da gospod direktor to odobri, ker mora po sedaj obstoječem upoštevati vrsto, način storitve kaznivega dejanja. Mora upoštevati osebnost obsojenca, njegovo varnostno oceno, nevarnost izmikanja nadaljnjemu prestajanju kazni, delež prestanka in tako naprej, da se ne ponavljam. Se pravi zavajate vse okoliščine mora sedaj upoštevati. Po vašem amandmaju bi pa torej tiste, ki so pa ugrabili koga, mučili koga, protipravno zadrževali, prejemali podkupnine in tako naprej. Te bi lahko izpuščal, a ne? Nekoga, ki pa je recimo pri sodeloval pretepu, tega pa ne, tega pa ne, tako ste se vi odločili. Tako, da popolnoma nesmiselno. In ponavljam še enkrat, gre za nujne ukrepe, gre za začasne ukrepe in ne zavajate, da gre za to, da se bodo tukaj izpuščali storilci kaznivih dejanj. In Lena Grgurevič bo odgovorna, a veste, zdaj, če bo ena mati, potem ne vem kaj. Ne bo Lena Grgurevič odgovorna, ne bo, pač pa tim, ki bo nekaj presodil. Ampak jaz mislim, da se takšnih ljudi ne izpušča, mogoče bi se o tem raje pozanimali koga se izpušča, da ne bi tukaj strašili ljudi in onemogočili postopka in izkazovali, torej, moram reči, torej Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij direktorju, ki se res trudi tako za položaj pravosodnih policistov kot izboljšati oziroma nujno ukrepati v tej pereči problematiki. Mečete polena pod noge, ste žaljivi, govorite o nekih nevladnih organizacijah, spet insinuirate. In skratka pač vaša, vaš modus operandi. Tako da nujno je nujno je sprejeti te začasne ukrepe, ker je stanje v zaporih nevzdržno. Ker država že mora plačevati odškodnine, ker je pač stanje takšno, kot je, zaradi neustreznega delovanja vlad doslej. To ni plod vlade Roberta Goloba, ampak dolgoletne, nepravilne politike, neustreznega načrtovanja, spremljanja stanja s tem, da ste znižali plače na tako nesramen način tudi pravosodnim policistom. In to je plod tudi vašega dela treh Vlad. Toliko. Hvala.

ki so bile potrjene brez glasu proti na Odboru za pravosodje, za njih so glasovali Socialni demokrati, Levica in tudi vsa Svoboda. Vas pa seveda ni bilo, to je pa vaš problem, da vas ni bilo na odboru, pa me ne zanima, kje ste bili. Bo pa odgovornost, spoštovana tudi na vas, predvsem pa, to pa lahko v magnetogramu pogledate, kaj ste dejali na začetku vaše razprave, da ko ste vi pogledali, ste pa zdaj rekli, to moramo črtati. In poglejte, tukaj berem, novi 10.e člen se črta. To ste vi zapisali

Zdaj, spoštovana Lena Grgurevič, bom pa direktno rekel: tisti, ki je dobil podkupnino, pa je obsojen na dve, tri leta zapora, verjemite, tudi če bo v tistih treh mesecih še eno podkupnino dobil, bomo še zmeraj živeli naprej, tako bom direktno rekel. Zdaj pa direktno: če bo pa nekdo, ki je storil kaznivo dejanje zoper življenje in telo, zoper spolno nedotakljivost, hodil tri mesece, šest mesecev, eno leto svobodno po naši državi in bo, kot je dejal generalni direktor, mu ne moremo pogledati v glavo, mu ne moremo, čeprav verjamem, da se trudijo v teh institucijah, da bi se rehabilitiral, to je namen zapora, rehabilitacija in vrnitev v družbo, tukaj pa je potem problem. In citiram gospoda, ki je 20 let delal na Dobu in se spozna na to, gospoda Majcna, ki je zdaj generalni direktor in je sam dejal, da ne moremo pogledati v glavo. In mi samo dajemo varovalko za pač res primere kaznivih dejanj, po našem mnenju ki so tako huda, da tem zapornikom ne bi omogočili, da se prosto gibajo po naši državi. Spoštovani kolega, to ni bila replika v skladu s Poslovnikom in vas opozarjam, da je potrebno Poslovnik spoštovati. In še enkrat preberem 70. člen, ki pravi, da ima vsak razpravljavec pravico do odgovora na razpravo drugega razpravljavca, kolikor se ta razprava nanaša na njegovo razpravo, če meni, da je bila njegova razprava napačno razumljena ali napačno interpretirana. Glede na to, da imamo odprte kroge za razpravo, predlagam, da se, ko imate razpravo, k le-tej tudi prijavite. Sedaj pa odpiram prijave, če želi kdo razpravljati še. Ugotavljam, da ne, torej zaključujem razpravo. Sedaj dajem v razpravo 21. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo tu razpravljati? Ugotavljam, da ne, zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem 34. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati?

glavni razlog zakaj je ta, bom rekel izvor, zakaj je izvorno besedilo tukaj problematično. Glejte, interni akt o sistematizaciji delovnih mest mora biti hitreje vzpostavljen, kajti eno leto, eno leto za pripravo takega akta je bistveno preveč. Obenem pa nam daje to točno to prav, kar smo rekli na začetku: zakon potem takem ne daje podlage, da boste imeli trimesečno obdobje pa ali pa krajše obdobje, ampak boste to vlekli do priprave tega akta. Zato je ta amandma k temu členu potrebno podpreti oziroma celoten amandma. Hvala lepa. MAJCEN (generalni direktor Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij): Ja, sistemizacija se spreminja lahko mesečno, tedensko in to pravilno ugotavljate, ampak tukaj gre za povsem drug namen oziroma drug razlog, in sicer uvajamo nacionalno poklicno kvalifikacijo. In ta zakon daje šele podlago, da nastane ta nacionalna poklicna 38. TRAK (VI) 20.05 (nadaljevanje) klasifikacija. Tukaj smo že zadeve pohitrili, kar se tiče poklicnega standarda na šesti stopnji. Ta nacionalna poklicna kvalifikacija nam bo pa pomagala, da bodo dejansko lahko pravosodni policisti, ki so v sistemu tri ali več let lahko prehajali in dejansko zasedali delovna mesta z višjo izobrazbo. Tukaj v ozadju je pa tudi dejansko večja nagrada za plačo. Ampak enostavno tukaj rabimo čas, da pripravimo ves ta program, zato je dejansko tudi ta zamik. Ni drugega ozadja. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 81. izredno sejo Državnega zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 20.20. Hvala lepa. Hvala